Molim vas da pozdravimo učenice i učenike Srednje gospodarske škole iz Križevaca koji su se upravo pridružili dakle u sabornici, kao i njihove profesore i profesorice, nastavnice i nastavnike. Dobrodošli. Sukladno članku 247. predlažem da sljedeće dvije točke objedinimo i da provedemo objedinjenu raspravu. Da li se slažete s tim, to jest da li ima netko nešto protiv? Hvala lijepo. Nema nitko. Dakle, objedinit ćemo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. S nama je državni tajnik u Ministarstvu turizma, gospodin Tonči Glavina, pa ga pitam da li želi dati dodatno obrazloženje, to jest uvodno obrazloženje? Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi saborski zastupnici. Evo objedinjeno govorimo o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa Konačnim prijedlogom Zakona. Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju, paket aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu, te prava i obaveze trgovaca, putnika u vezi s tim ugovorima. U prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti definira uvjete pružanja za pravne i fizičke osobe pružanja ugostiteljskih usluga odnosno način na koji usluge te mogu bit pružane. Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unapređenje poslovnog okruženja, te u s njima vezi mjera objedinjavanja gospodarskih inspekcija kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju, inspekcijski posao ako obavlja turistička inspekcija Ministarstva turizma. S obzirom da Državni inspektorat od 01. travnja 2019. godine preuzima poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti turističke inspekcije Ministarstva turizma, poslove inspekcijskog nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu iz nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave te poslova Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, potrebno je izvršiti izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.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 u provedbi propisa, te prekršajna odgovornost. Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, obavlja turistička inspekcija. Navedeni inspekcijski poslovi podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu Zakona i drugih propisa kojim se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili ugostiteljske usluge, način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu i neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti U oba zakona u cijelom tekstu mijenjaju se odredbe na kojima se navodi turistička inspekcija Ministarstva turizma na način da se umjesto Ministarstva turizma navodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove, a što je opisni izričaj za Državni inspektorat. Tako se u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti izmijenjene odredbe odnose na dostavu primjeraka izvršnih rješenja, prvostupanjskih rješenja nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno Zakonu o državnom inspektoratu, odnosno u jednoj odredbi kojom se dostavlja prijava pružanja ugostiteljskih usluga koje organizira dobrovoljna vatrogasna društva. U dva članka kojim se uređuju prekršajne odredbe, mijenja se navođenje broja u zagradi radi usklađivanja sa materijalnim odredbama Zakona. U Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu izmijenjene odredbe odnose se na dostavu primjeraka izvršnih prvostupanjskih rješenja nadležnim inspekcijskim tijelima, i na podnošenje žalbe protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja o zabrani pružanja usluga, sve sukladno Zakonu o državnom inspektoratu. Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje oba Zakona po hitnom postupku u cilju izbjegavanja pojave pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 01. travnja 2019. godine, te u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave, a što su osobito opravdani razlozi za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. to jest izvjestiteljica Odbora uzeti riječ, kolegica Jelkovac i kolega Grčić? Ne, dobro. Otvaram raspravu. Prva rasprava je rasprava od kolege Miro Bulja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, naglašavam još jednom objedinjeno. Hvala. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, uvaženi predstavnici Ministarstva turizma, kolegice i kolege. Ovo su tehničke izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, ova dva Zakona donose se radi objedinjavanja gospodarskih inspekcija i radi ponovnog ponovnog osnivanja Državnog inspektorata, znači tehnički Zakon i to ovdje temeljem onoga što je donijela većina, nije sporno, međutim danas možemo malo i razgovarati o stanju u našem turizmu jer je to vrlo bitno, to je naša najjača trenutno gospodarska grana. Ja bih ovdje posebno govorio o malim iznajmljivačima, posljednjih sam mjeseci dosta boravio sa, i bavio se sa problemima iznajmljivača, našao sam se s mnogima od njih, razgovarao s njima, slušao ih, a slušao sam uglavnom o problemima koja je izazvala baš ova Vlada. Iznajmljivači su naša najveća skupina ugostitelja, oni čine skoro 60% naših kapaciteta, oni na svojim plećima oduvijek nosili i nose hrvatski turizam, a što su dobili od ove Vlade? Poskupljenje turističke pristojbe, zabranu pružanja usluga pansiona i polupansiona i to sam tada i komentirao da jednostavno naši ljudi koji imaju pansione, iznajmljivači koji imaju pansione i polupansione nećemo svojim gostima niti gradele da ispeku kad dođu u njihovu uslugu da pruže, jednostavno, pogoduje se na ovaj način velikim ugostiteljskim objektima, i hotelijerima, na štetu naravno malih naših iznajmljivača i onih koji pružanju usluge pansiona i polupansiona. Vlada je iznajmljivače javno optužila da su nelojalna konkurencija velikim ugostiteljskim i hotelskim kućama, a da ne govorimo o paušalnom porezu. O tome šutite. Recite gospodo iz ministarstva koliko iznajmljivača još uvijek ne zna koliki će im biti porez. Evo, reći ću vam što je ministar prošli mjesec izjavio o tom paušalu o porezu, paušalnom porezu. Ovako je na HRT-u u Temi dana poslije Dnevnika govorio ministar Cappelli, ja mislim da nakon ovog prvog udara, provest će se jedna analiza kvalitete u svim gradovima, a kad se napravi jedna stabilnija slika, svega toga dogodine će se pristupiti tome kvalitetnije. Evo to je naš ministar turizma, to su, evo vidimo i PR članci, zajedničkim snagama i suradnjom doći ćemo i raditi na rastu kvalitete, a u biti uništavaju se mali iznajmljivači i oni koji iznajmljuju pansione i polupansione. To je turizam ne samo uz obalu nego turizam na cijelom kontinentu, postavio sam vam pitanje, koliko je gradova, znaju li iznajmljivači koliki im je paušalni porez? Temeljem zakona koji ste donijeli o porezu na dohodak ja sam ga dao odmah na ocjenu ustavnosti, dao sam i amandman da je zakon protuustavan, nažalost Ustavni sud evo, od 11. mj. kad je ministar Marić ovdje predstavio taj zakon gdje je dao mogućnost skupštinama i lokalnim čelnicima da oni određuju koliko će biti iznos pa ispada ispada sada 5 puta skuplji one skupštine vijeća koje nisu donijele, 5 puta su 150 na 750 kn, uzima se srednja vrijednost između 150 na 1500. Ja .../nerazumljivo/... na Ustavni sud, tražio sam požurnice, Ustavni sud još nije donio i sada nemamo uopće informaciju koliko gradova uopće iznajmljivači u RH znaju koliki im je paušalni porez. Znači napravili ste jedan kaos iznajmljivačima, nositeljima našega turizma. To se radi oko 100 tisuća iznajmljivača i u prosjeku neka je po 6 kreveta kao negdje oko 600 tisuća kreveta. Tim porezom ja sam to davao amandman, upozoravao sam ministra Marića ovdje da ne može se ostaviti mogućnost da to donose skupštine i vijeća na način da su dužni to donijeti od 1. do 31.1. ove godine jer je zakon počeo vrijediti 1.1.2019. što znači da brojni sad, neki su čak imali informaciju donijeli prije toga, je li to uopće zakonito? Znači prije 1.1. paušalni porez. Što znači to je jedan loš put, udar na naše male iznajmljivače. Tako naš ministar turizma se ponaša, to je naša Vlada, opalili ljudima porez, rasturili sustav i sad ćete vi raditi analize. Govori ministar, sad ćemo mi raditi analize. Analize se rade prije nego se donose zakoni, a ne poslije toga. Nije tu ministarstvo, nije tu država, nisu tu općine i gradovi, samo zato da narod puni njihove proračune nego da rade za narod i da se potiču i iznajmljivači i polupansioni i mali iznajmljivači, a ne da se pogoduje velikim korporacijama, velikim hotelskim tvrtkama, a na ovaj način vi to radite. Zaustavljate razvoj, poglavito u kontinentalnom dijelu gdje OPG-om se bave proizvodnjom, poljoprivrednom proizvodnjom bi mogla biti usluga taj njihov proizvod. Na ovaj način jednostavno ste, pogodujete velikima, a malima nije omogućen koji iznajmljuju polupansione i pansione doslovno da ispeku svojim gostima gradele. Jedne gradele srdela. To ste napravili malim iznajmljivačima, tj. koji iznajmljuju pansion i polupansion. Jedino što vi radite pokazao sam što se tiče našega turizma je jeftini PR. Evo iz ove novine kad sam vam pokazao i citirao Cappellija gdje logo turističke naše zajednice, a mislim da narod vidi sve jer ovo Ministarstvo turizma, ministar i ova Vlada su prozirni, plaćate šakom i kapom našim novcima vaše reklame, a radite ogromne štete našim malim iznajmljivačima i onima koji iznajmljuju pansion i polupansion, pogodujući velikim tvrtkama. Ne trebaju iznajmljivačima vaše nasmijana lica i vaša magla. Treba im Vlada koja će raditi za njih. Ne trebaju na floskule o Hrvatskoj punoj života. Ma kojega života ja vas pitam. Gdje sada brojni iznajmljivači ne znaju koliki će porez platiti. Nakon vas ostat će samo gljive, amebe i vukovi i možda lisice jer ovaj Zakon o iznajmljivačima, o paušalnom porezu je tolike štete nanio tim ljudima, toliki kaos u sustavu i stvarno bi bilo interesantno da nam odgovorite na pitanje, vi iz Ministarstvo turizma koliko jedinica lokalne samouprave je donijelo odluku o plaćanju paušalnog poreza? I znaju li uopće iznajmljivači u cijeloj RH, u svim jedinicama lokalne samouprave koliki su porezi? Ja sam dao na Ustavni sud da se za ocjenu ustavnosti, nisam dobio odgovor, a nanijeli ste velike štete onima na čijima su plećima turizam a to su mali iznajmljivači. I samo njima radite štete, pogodujući velikim uglavnom stranim hotelskim lancima i restoranima, naravno. Zabraniti polupansionima i pansionima konzumiranje hrane je isključivo pogodovanje da se hrana konzumira samo u velikim hotelima i restoranima umjesto obrnuto, da potičete poglavito u ruralnim područjima, poglavito u zaleđima, Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, Zagorju, cijelom području RH, da potičemo ljude da iznajmljuju pansione i polupansione i da prodaju svoju hranu, OPG-ove. Na ovaj način vi ljudima ste zavezali ruke. A ovaj paušalni porez je sramota. Da nisam to upozoravao, tada sam kao saborski zastupnik dao amandman ovdje, ja ne pričam za amandman jer je jednostavno nezakonito donesen za paušalni porez za iznajmljivače, nezakonito. Vi ste dali tom 30 dana tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu tu odluku a šta ako je gradsko vijeće negdje palo ili općinsko, ako se nije izglasao proračun, u nekome selu, u maloj općini, 750 kn će morati plaćati iznajmljivači, još nema odgovora suda, još nema od Ustavnog suda naravno jer ne rade svoj posao kako bi trebali raditi, trebali bi najprije konzultirati sa Šeksom Vladimirom koji je imenovao tamo, doduše uz pomoć SDP-a i HDZ-a dvotrećinskom većinom. Ovo je udar na male iznajmljivače, na kičmu hrvatskog turizma. Na kičmu hrvatskog turizma. I ministar Capelli jedino šta radi sa njihovim novcem plaća sebi PR. To radi. Odgovorite mi na ova pitanja koja sam postavio, inače ove 2/3 Hrvatske koje su prazne, bit će još praznije. Ostat će jedino kako sam rekao, amebe, vukovi i lisice, ako ih i bude. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, poštovani kolega Giovanni Sponza, izvolite. **Sponza, poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo kao što je i sam predlagač rekao, zakon koji je pred nama još jedan u nizu tehničkih zakona kojim se provodi objedinjavanje svih inspekcija u Državni inspektorat i kao takav nije od suštinskog značaja kako za konkurentnost tako i za razvoj hrvatskog turizma. Mi u klubu IDS-a kontinuirano ukazujemo da temi razvoja hrvatskog gospodarstva treba pristupiti iz jedne drugačije, iz jedne šire perspektive kroz raspravu koja će biti usmjerena na ključna pitanja, kakva je danas državna politika u odnosu na hrvatski turizam i kakav turizam želimo sutra. Stanje u turističkom sektoru je takvo da je hrvatski turizam nekonkurentan, to sam već više puta naglašavao i to ponajprije zbog neadekvatne politike Vlade RH koja se niti bavi niti suočava sa ključnim problemima i izazovima i ne poduzima nikakve konkretne mjere. Vlada RH svojom lošom poreznom politikom u sektoru turizma umanjuje konkurentnost našeg turizma u odnosu na druge mediteranske države, poznato je da Hrvatska ima najvišu stopu PDV-a unutar mediteranskog konkurentnog kruga, o štetnosti trenutne porezne politike Vlade u sektoru turizma govori studija analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost smještaja i ugostiteljstva Hrvatske koja je pokazala kako trenutna stopa PDV-a 25% na ugostiteljstvo, ugrožava investicijski, ugrožava razvojni ciklus turizma ali isto tako indirektno utječe i na slabije plaće unutar sektora turizma. Upravo zbog tih razloga Hrvatska u kojoj je turizam gospodarska grana koja ima izričito značajne efekte na cjelokupno gospodarstvo, mora djelovati po tom pitanju i smanjiti stopu PDV-a ali ne sutra već danas u turizmu jer će se na taj način direktno djelovati na podizanje konkurentnosti. To je što se tiče porezne politike ali postoji i niz drugih primjera koji pokazuju da Vlada ne promišlja dugoročno, da Vlada ne promišlja strateški kada je turizam u pitanju i sada ću navesti samo neke. Nemamo provediv Zakon o turističkom zemljištu koji bi napokon riješio temeljni problem, status nositelja prava vlasništva na turističkom zemljištu, struktura smještajnih kapaciteta je nekonkurentna. Budući da je danas svega 16 do 17% kapaciteta u hotelima i naseljima, što je manji postotak nego što je bio prije 30 g. kada je to bilo oko 23%, nedostaje kvalificirane radne snage, tu iz godine u godinu svjedočimo vatrogasnim mjerama koje daju sve slabije rezultate, država ne uzima u obzir činjenicu da s jedne strane imamo rast potreba za radnom snagom a s druge strane odlazak mladih u inozemstvo, pad nataliteta i starenje populacije. Kada se već govori o objedinjavanju inspekcija u Državni inspektorat, postavio sam, postavljao sam i postavit ću opet pitanje, a što je sa bespravnom gradnjom koja nezaustavljivo i nepovratno uništava prostor, ako već govorimo o turizmu prostor je jedan od naših najvrjednijih resursa. Država tu kontinuirano izbjegava dati potrebne ovlasti općinama i gradovima koje same bolje poznaju stanje na terenu i koje bi sigurno efikasnije sprječavale bespravnu gradnju. Govorio sam i opet postavljam pitanje, a što je sa pitanjem Brexita, sa pitanjem potencijalnih gubitaka dijela gostiju iz Velike Britanije zbog potencijalnih štetnih posljedica izlaska iz EU. Da li Da li smo imali do sada prilike uopće čuti, ima li Vlada tu razrađen konkretan plan s aktivnim mjerama kako bi se barem ublažio mogući pad broja dolaska tih gostiju. Zar nismo naučili lekciju kad je bilo u pitanju uvođenje viznog režima, a tiče se Rusa, Rusa visoke platežne moći, kad smo supstitut zamjene tražili u gostima iz Velike Britanije, ako nismo naučili lekciju volio bih danas od predlagača na tu temu nešto i čuti. Sve su to problemi koji svaki sa svog aspekta negativno utječu na naš turizam, negativno utječu na njegovu konkurentnost, a kao što danas imamo prilike svjedočiti Vlada RH predloži neku tehničku mjeru, umjesto da iznađu sveobuhvatna i dugoročna provediva rješenja. I ako tako budemo nastavili onda će Vlada samu sebe proglasiti tehničkom vladom. Zahvaljujem kolegi Giovanniu Sponzi na ovoj raspravi. Prije nastavka rasprave pozdravljam učenice i učenike Srednje gospodarske škole iz Križevaca te njihove profesorice i profesore, želim im dobrodošlicu u prostorije u Hrvatskog sabora i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. /Pljesak./ Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Anton Kliman, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege evo ja ću se zadržati ipak na srži ovoga prijedloga zakona, a to su izmjene i dopune o ugostiteljstvu i pružanje usluga u turizmu. Evo mogli smo danas čuti na neki način zamijenjene uloge u ovom našem dnevnom redu, dakle ovo sve što smo čuli danas od kolege prije mene moglo je biti u ovoj točci prije iznošenja stavova po klubovima, ipak najmanje se govorilo ovdje o ovom zakonu, mada neke stvari evo konkretno kod kolege Sponze držim da bi trebali razgovarati o njima, ali evo držat ćemo se ipak ovog zakona jer neke stvari u hrvatskom turizmu jesu za raspraviti, ali ja sam siguran da Ministarstvo turizma u suradnji sa drugim drugim resornim ministarstvima i sa samom Vladom RH, kroz Vladu RH vodi o tome računa i da će se oko nekih pitanja sigurno dati, dati rješenja. Kao što sam i naglasio evo ovdje je jedan tehnički zakon ispred nas gdje u pravilu se moraju zamijeniti uloge spomenute dakle inspekcija u prethodnim zakonima gdje smo imali turističku turističku inspekciju u Ministarstvu turizma kroz Zakon o Državnom inspektoratu, ovlasti turističke inspekcije prelaze na turistički inspektorat i po sili riječi, po sili zakona moramo jednostavno promijeniti riječ turistički inspektor sa gospodarski inspektor u samom tekstu zakona i to je srž ove promjene, promjene samih zakona. Međutim, trebalo bi reći nekoliko riječi s obzirom na svoj subjektivitet kao turistička inspekcija prestaje kroz Ministarstvo turizma, nekoliko riječi reći makar o prošloj godini, o poslu koji je turistička inspekcija napravila. Moram reći u poslu koji neke u jednom dijelu je bio kompliciran s obzirom na ovlasti koje je imala turistička inspekcija ili koje još uvijek ima do stupanja na snagu Zakona o Državnom inspektoratu. Na nekim rekao bih nelogičnostima, na nekim smanjenim ovlastima za koje ja osobno smatram dok sam bio ministar da je trebala imati i dovođenja samih turističkih inspektora na terenu u jednoj rekao bih nezavidnoj situaciji. Turistički inspektori su imali zaista jedan sužen djelokrug djelovanja, jer je praktički u neregistriranu djelatnost naši turistički inspektori nisu mogli ulaziti. Recimo primjera radi ako je bio prijavljen netko tko na crno iznajmljuje sobu ili apartman ili kuću za odmor naš turistički inspektor nije mogao ući unutra bez pratnje same same carine, mogo je to evidentirati na nekakav proizvoljan način ali prava infekt nije mogao, nije mogao ovaj se učiniti iz razloga toga što nije imao ovlasti za uć u takav, u takav objekat, nego je morao tražiti dakle intervenciju policije i carinske uprave da bi mogli se, da bi se mogli ući u takav objekt i tek onda nastupiti u samom pregledu stanja u tom objektu tko sve boravi, da li ima potrebnu dokumentaciju i odobrenja za obavljanje gospodarske gospodarske djelatnosti ili nema. Dakle, jedna reko bih situacija u kojoj je naše inspektora dovodila, reko bih skoro pa do ludila, jer znam razgovarao sam sa mnogima od njima, od njih i jednostavno bili su frustrirani sa tom cijelom situacijom. kroz ovu izmjenu zakona gdje će Državni inspektorat imati objedinjene ovlasti, mislim da ćemo stati na kraj takvim pojavnostima i mislim da će sama uloga gospodarskih inspektora biti puno snažnija i gdje će moći stati na kraj puno revnije ovoj sivoj ekonomiji koja se i u velikom dijelu i pogotovo kod privatnih iznajmljivača raširila i rekao bi da je počela biti jedna normalna pojavnost u samom procesu, dakle, davanja usluga, usluga, ugostiteljskih usluga u turizmu, rekao bih da su prošle godine naši turistički inspektori napravili sve zajedno oko 9800 pregleda. Dakle, 8700 pregleda su otprilike, dakle, napravili izvida kod pravnih osoba i oko 1100 kod pružatelja usluga u turizmu. Kod 8000 pregleda nije bilo povrede pravnih propisa, a u 1830 inspektori nadzora su utvrdili prekršaje, dakle, kroz to utvrđivanje prekršaja bilo je 533 podnesena optužna prijedloga, 41 prekršajni nalog, u 10 slučajeva je bilo oduzeto protupravno stečene imovine itd. itd., 1700 manatnih kazni je naplaćeno na mjestu izvršenja prekršaja, prekršaja, turistički inspektori su izdali 625 upravnih rješenja, ima tu još mnogih radnji koji su turistički inspektori izveli na terenu i treba reći da su zaista i sa svojim ograničenim ovlastima napravili jako velik posao i dali jedan veliki doprinos da se sredi tržište pružanja usluga u turizmu, kako i u ugostiteljstvu, tako i u samom turizmu i mislim da im treba ovom prilikom, evo reći i na neki način hvala i zaželit im još bolju, još bolje efikasnost kroz rad u Državnom inspektoratu, za što mi u klubu HDZ-a držimo da će napraviti se pomak u tom dijelu državne uprave i da će vratiti dignitet samom gospodarskom inspektoru odnosno u ovom slučaju turističkom inspektoru, gdje će moći zaista obavljati posao onako kako mi mislimo da bi trebali obavljati, kako su trebali obavljati do sada, ali evo, desilo se to da se Državni inspektorat ukinuo kada nije trebalo. U svakom slučaju HDZ i klub će podržati ovaj ovaj nacrt prijedloga, dakle, u hitnoj proceduri i evo, još jednom na neki način, s obzirom da nismo čuli do sada, zahvaljujemo se svim revnim turističkim inspektorima do sada koji su radili svoj posao. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Klimanu. U ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, mi smo kao klub naravno podržali spajanje svih inspekcija u Državni inspektorat i tako ćemo podržati i ove izmjene zakona jer u stvari to je samo slijed aktivnosti koje treba provesti, želim iskoristiti priliku i ovdje reći još nekoliko stvari vezano za problematiku koja se tiče ugostiteljske djelatnosti, u krajnjem slučaju turističke. inspekcije koje rade po cijeloj RH, naravno da se RH ne može baš jednako gledati u ovom dijelu turističke djelatnosti u kontinentalnom dijelu, posebno onom ruralnijem, da velim tako nerazvijenijem turistički i onom jadranskom dijelu koji je turistički razvijen i stvarno vjerujem da će ovakvo objedinjavanje inspekcija u Državni inspektorat posložiti priču na način da se ne maltretira ljude sa desecima različitih inspekcija u različitom vremenu, nego da će se objediniti takve aktivnosti i da će na neki način inspekcije biti te koje će stvarno ukazivati na nepravilnosti koje se događaju, a ne zatvarati objekte radi sitnih propusta, možda često puta i nenamjernih ili možda proizvedenih čisto jednom nemogućnošću praćenja svih onih zakonskih akata koje mi donosimo. Volio bi se da se ovakve inspekcije mogu provesti u onom drugom dijelu, ne samo u objektima koji pružaju turističke usluge, one ugostiteljske usluge, nego da se možda mogu na neki način vezati na one koji vape za radnom snagom, kažu da nema radne snage, da je problem sa radnom snagom u RH, a onda kada pročitamo po raznim medijima i čujemo svjedočanstva ljudi koji su bili u sezonskom radu da su smješteni na neadekvatan način, da ih se prevarilo možda i za plaće, da im nisu isplaćene plaće koje su obećane, onda se iščuđavamo, znači, morali bi malo u ovom objedinjenom dijelu rada inspekcija vidjeti da se …/Upadica potpredsjednik: Kolega Hrg, ispričavam se, samo malo, kolega Babić, ja bi vas lijepo molio da ne ometate kolegu Hrga dok raspravlja/…ne smeta to meni ništa. **Hrg, Branko (HDS)** Dakle, da se objedine takve aktivnosti i da stvarno dobijemo jednu situaciju gdje će državne institucije u stvari pružati kvalitetnu uslugu i štititi interes države sa ciljem razvoja ove jake, važne gospodarske

i reći da bi bilo dobro i poželjno da se i tu nađe neka mjera i neko dobro rješenje kako funkcionirati jer danas imamo situacije da u vrijeme kad nije turistička sezona na Jadranu, onda razno razne inspekcije, pa često puta i policija onako dosta dosta rigorozno, moglo bi se čak reći da se poneki puta malo iživljavaju na ugostiteljskim objektima koji su u kontinentalnom dijelu i da često puta se onemogućuje ljudima da zarade neku kunu koja se vrlo teško zarađuje u ovom vremenu u kojem živimo u ugostiteljskom dijelu, znači, u samom kontinentalnom dijelu RH. ovoj grani djelatnosti i o samom ugostiteljstvu koje je naravno temelj turizma, znao sam govoriti da ne smijemo jednako gledati kontinentalni i jadranski dio Hrvatske. Da u kontinentalnom dijelu Hrvatske, moramo stvarno čuvati ono što imamo. I danas, kada također govorimo o inspekcijama i o radu inspektorata u turizmu, onda bi trebalo također vidjeti, da li se i tu može nešto napraviti, da se malo pojačanije kontroliraju oni objekti, koji uvoze jeftinu i često puta hranu upitne kvalitete koja se kasnije nudi turistima, od onih koji nude domaće proizvode. Da li ih baš treba gledati istim povećalom? Da li bi trebali možda imati domaći proizvođači i ljudi koji plasiraju domaće proizvode, ipak malo primjerenijih da velim, da velim, odnos, države represivnih institucija, koje tu trebaju djelovati. Evo s tim nekoliko opaski i podršku objedinjavanja svih inspekcija državnog inspektorat sa željom i ciljem da stvarno te inspekcije rade zajedničko i udruženo, da na neki način se povezuju, da ne rade svaki za sebe i da ne dolaze svaki po svojoj liniji da tako kažem, često puta ih maltretirati onih koji se bave tim poslom, nego da to bude jedna, onako udružena aktivnost, s cijelim poboljšanja ove vrste djelatnosti, mi ćemo kao klub podržati ova dva prijedloga zakona. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Hrgu. Sljedeća raspravu ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, pomoćnice ministra, pred nama su objedinjena 2 zakona iz nadležnosti Ministarstva turizma, riječ je izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i riječ je o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu. To su tzv. tehnički zakoni, dakle, zakoni koji ovdje u raspravi ne izazivaju neke druge emocije, nego govorimo zapravo o zakonima, koje je potrebno promijeniti iz jednostavnog razloga, što je donesen Zakon o Državnom inspektoratu i tada je bilo najavljeno, da će trebati negdje 60-tak zakona promijeniti da bi Državni inspektorat mogao funkcionirati i da bi sve te djelatnosti, mogle na taj način biti definirane. Kada imate zakone iz oblasti turizma, onda naravno, da uz uvijek, kao što su moji prethodnici iskoristili priliku malo govorite o turizmu, no ja bih se pak tu, u glavninu rasprave usredotočila na temu izmjene i dopune. Tema izmjene i dopune, je da inspekcije koje su sada, odnosno, inspektori koji su u Ministarstvu turizma, idu u objedinjeni veliki inspektorat. Kada je bila rasprava o Državnom inspektoratu, nekoliko puta sam napomenula i rekla sljedeće i to ću ponoviti i u ovom trenutku. Dakle, odluka je da bude Državni inspektorat, da sve inspekcije koje su vezane uz gospodarsku idu, tada je bila velika dilema i tada i danas je bilo vezano uz građevinsku inspekcijama li zakon je donesen, na snazi je i mi ćemo Državni inspektorat imati od 1. travnja 2019. g. 1. travanj 2019. g. je za mjesec dana. Danas je 28. veljača. Dakle s prvim 1. travnjem Državni inspektorat treba početi funkcionirati na određenoj lokaciji, inspektori trebaju voziti određene aute, mora se točno znati koliko ih ima, otprilike znati kakav im je raspored, tko gdje ide, koje kompjutere će koristit, to je kolegice i kolege za 31 dan za 31 dan a znamo svi da je to puno manje radnih dana. U ovom trenutku još uvijek nije iz definirano koliko je broj ljudi koji je u Državnom inspektoratu, gdje će oni sjediti, dakle, formalno gdje će biti, koji ljudi iz ministarstava idu, jer ministarstva pokušavaju sada, kroz svoje neke pravilnike, nešto od inspektorat zadržati na nekim drugim poslovima, kada je bila rasprava o inspektoratu, čak smo u tom smislu i dali amandman koji naravno nije bilo prihvaćen, zaključili smo da je premalo vremena i da se ipak uzme neko vrijeme i da se prolongira barem na određeni način. Bilo bi dobro, to možda kolege iz HDZ-a znaju, ali mi drugi ne znamo koji je načelu tog Državnog inspektorata, iz jednostavnog razloga, da se stvori nekakva piramida, nekakav sustav upravljanja, da bi osigurali da se ne traže inspektori kada je riječ o oblasti turizma u Ministarstvu turizma, a da se oni nalaze u inspektoratu. Dakle, ono što moje iskustva koje nije baš tako jako malo govori, apsolutno će se u ovom trenutku, u tom prelaznom periodu, napraviti cirkus, više nećemo znati, tko je gdje, zašto i zbog čega. Ali, za neke stvari se trebate pripremiti. Tada sam iskoristila nešto i rekla sam nemojte nered rješavati drugim neredom. Ja sam bila jedna od onih, bez obzira, vi znate da sam ja dakle, bila u jednoj koalicijskoj …/Govornik se ne razumije./… i tada sam upozoravala i činilo mi se da nije dobro kada se iz velikog inspektorata išlo po drugim ministarstvima. Činilo mi se da to nije dobro i to se pokazalo da to nije dobro i da je bilo bolje da je ostalo na njenom mjestu pogotovo …/Govornik se ne razumije./… ove gospodarske inspekcije, jer može biti bolja, učinkovitija, jednostavnija je i za one koji prijavljuju, jednostavnija je za one koji moraju postupati po svemu tome. Naravno odluka je bila drugačija, mi kao mlađi koalicijski partneri smo prihvatili tu odluku i tada upozoravali, ja sam u jednoj raspravi koristila ono jesam ti rekla, i ne volim to kada moram nakon 2 ili 3 godine reći jesam rekla. Jednako tako, zaista au ovoj raspravi sam rekla, ljudi moji, dajte se dobro pripremite, mi želimo da nam inspekcija bude ekspeditivna. Kada je riječ o ovoj inspekciji, tu je još osjetljivija situacija, ja sam inače i zaista mislim da uloga inspekcije i inspektora mora biti u onom edukacijskom dijelu, u dijelu gdje je važno da su još uvijek vidimo, vidimo posljedicu, vidimo određeno kažnjavanje, kada je riječ o turističkoj inspekciji, apsolutno nisu dobre slike, koji naravno naši susjedi iskoriste. Svi se bore na tom turističkom planu za iste ljude. Naravno, kad u Hrvatskoj inspektor za vrijeme turističke sezone ove van ove van i nekog kazni, prvi koji to objave, objave naši susjedi koji se isto bore za tog gosta pa kaže evo vidite, u Hrvatskoj se odmah gosti su bili potjerani, inspektor je izašao van, kaznio je nekog za 2 kn, to se kod nas ne dešava. Dakle, tu kad je riječ o turističkoj inspekciji zaista treba voditi računa o toj slici koju šaljemo van i tu je uloga inspektora vrlo važna. Dakle, ovaj njegov edukativan o tome je puno bolje je napraviti i neke radionice i neke okrugle stolove, davati brdo tumačenja vani nego djelovanje kada inspekcija izlazi van i djeluje. Dakle, ono što sam rekla, vrlo je upitan taj 1.4., 1.4. će funkcionirati Državni inspektorat, navodno se kupuje zgrada što sasvim je legitimno i okej. Pitanje je da li će uspjeti do tad to odraditi, pitanje je koliko će to biti ljudi. Ja imam to zaista malo i slušam kolege koji su u pojedinim ministarstvima pa daju, kad trebaju dati i dio i auta i svega pa se onda gleda da… Dakle, svi znamo, svi su krvavi ispod kože, što se tu radi. E sad, kad cijeli postupak radi netko tko na kraju neće biti na čelu te inspekcije, on radi jer tu mora napraviti i štrigulira što je napravio. Netko tko bi bio na čelu koji bi slagao bi radio nešto drugačije, ali to na dušu onih koji su se odlučili to tako napraviti. Kad govorimo o turizmu i kad govorimo uopće o toj temi, moram reći nekoliko stvari o turizmu. Kad je došlo u Hrvatskoj do velike ekspanzije turizma? Tamo 65-e, 66-e, kad je bila izgrađena Jadranska magistrala, kad se je cijela Jugoslavija dakle, Slovenija, Hrvatska, mali onaj dio BiH i Crne Gore odlučili okrenuti okrenuti prema Europi, odnosno napravljena je magistrala i cijela politika je bila da stranci mogu dolaziti na naš prostor i jedanput je obala postao izvor dodatnih prihoda. Što je, kako je to nastalo? Zapravo zahvaljujući prometnici koja je omogućila da cijeli taj dio bude dobar i prihvatljiv, kao što se sve grane gospodarstva mijenjaju iz dana u dan, mijenja se u realnom vremenom, tako se mijenja i turizam, dakle uopće cijela ta grana se mijenja. Ja sam radila nekakve članke i pisala baš vezano uz planiranje turističkih zona, tad su se, to je kraj 70-ih godina prošlog stoljeća bile najveća ekspanzija izgradnje turističkih zona i hoteli su se, koliki broj kreveta može biti u hotelu se dimenzioniralo prema, računalo se kolika površina ručnika može doći na plažu. Pa ste onda, bio je ručnik određeno 0,5, 0,6 kvadrata, onda ste gledali površinu svih tih ručnika i prema tome koliko ručnika može biti na plaži, toliko je u hotelu moglo biti odnosno za broj korisnika. Danas je to drugačije i mi se tome trebamo prilagoditi. Mi iz Građansko-liberalnog saveza, dakle sam naziv govori da se apsolutno zalažemo za sve moguće vidove i ne možemo imati jednu vrstu, dakle mi moramo imati i hotele, moramo poticati i privatne investicije, moramo poticati i male butik hotele i nije svud sve isto. Možete vidjeti i to u vrlo kratkom roku, Split koji je bio tranzitni grad u kojem su turisti došli jer su tamo s autom se ukrcavali na trajekt i išli na otok se je promijenio. Jednako tako se i mijenja i kontinent. Za sve to zajedno, dakle morate dati određene odgovore i ono što će biti ključno pitanje kad je riječ o turizmu, dva su problema, jedan problem je generalno svi kažu kad nam je turizam 20% BDP-a onda se nalazite u problemu jer ovisite o lijepim danima, ovisite o tome da li je svjetsko ili europsko prvenstvo u nogometu, ovisite o nekakvim drugim stvarima. Obzirom da imate, da se razvijaju sve moguće grane turizma, kulturni turizam, vjerski turizam, avanturizam, dakle oni vam sve potiču sve drugo, pogledajte u Hrvatskoj nešto što je bilo nezamislivo prije 10 godina se razvija i kontinentalni turizam jer jednostavno više ta, taj broj sunčanih dana i to more nije jedino što nudimo i dobro je da nije tako i dolazimo do ključnog problema u turizma, a to je problem radne snage. Već su prošle godine djelatnici iz turizma rekli mi nećemo moći raditi jer nema ljudi koji će raditi. Pri tome, ja ne govorim, ja govorim o onoj bazičnoj radnoj snazi, netko tko će čistiti, netko tko će biti dakle pomoćni radnik u kuhinji, vi ćete čak još dobiti dobrog kuhara jer ćete ga dobro platiti. Pomoćne radne snage. Zaključno, želim reći sljedeće, zaista je teško raspravljati o ovim zakonima koji su vezani uz turizam da se ne dotaknete što to turizam je za Hrvatsku, koji su to benefiti i koji su to problemi. U ovom času je ključni problem, problem radne snage, a što se tiče inspekcije, načelno je dobro da je gospodarska inspekcija na jednom mjestu, ali ono što nije dobro nije dobro to da mi vrlo olako donesemo zakon, ne pripremimo se na adekvatan način, za 30 dana će početi funkcionirati Državni inspektorat. U ovom trenutku nema ni odgovora ni gdje ni koji ljudi ni tko će biti, kakvo je ustrojstvo, što će biti i nama će se zaista desiti da će nam inspekcija, kao što smo i rekli rekli u raspravi, profunkcionirati krajem godine i tu postavlja se još jedno pitanje. Ja se dobro sjećam rasprave kada je bila rasprava kada iz Državnog inspektorata idu pojedine inspekcije u pojedina ministarstva. Tad su kolege iz Ministarstva turizma, a u ministarstvima vam se mijenjaju ministri, mijenjaju se eventualno državni tajnici i pomoćnici, ovo drugo dolje vam ljudi ostaju isti, tvrdili da je baš dobro da inspekcija ide u u Ministarstvo turizma jer im je to na određeni način i bolje. Meni se i tad činilo da nije dobro i mislim da gospodarska inspekcija treba biti na jednom mjestu dakle ja pretpostavljam da ovo iskustvo od 3, 4 g. gdje je inspekcija bilo u Ministarstvu turizma se pokazalo da nije baš do kraja dobro, bilo bi zanimljivo znati koliko to inspektora uopće je i možda u nekoj replici na završno izlaganje da pitamo koliko to inspektora ima, da li je sve što se tiče Ministarstva turizma odrađeno i da li zaista će ti inspektori biti na nekom mjestu i moći funkcionirat, to je zapravo ključno pitanje. Mi imamo Zakon o velikom Državnom inspektoratu, promijenit ćemo, vidim da dolaze još zakoni koje treba promijeniti, rečeno je negdje 60 zakona da bi stvorili se sve uvjeti da bi oni mogli raditi ali je pitanje kad će Državni inspektorat profunkcionirati. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegici Anki Mrak Taritaš. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Davor Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, odmah na početku možda najbolje o odnosu ove Vlade prema turističkom sektoru govori to da danas ovdje nema ni ministra ni zamjenika, prema tome, ovdje sve jasno kad je turizam u pitanju. A jedini cilj ovih predloženih izmjena zakona je taj da Vlada prebaci centar moći i kontrole na jedno mjesto kako bi mogli čim lakše provoditi represivne mjere i harač u ugostiteljstvu i turizmu i to po političkom nalogu. A kad smo kod turizma, ova Vlada se jako voli pohvaliti uspješno turističkom sezonom a da na to nema baš nikakav utjecaj niti je za to imalo zaslužna. Nema nikakvog kratkoročnog plana ali isto tako ni nikakve dugoročne strategije. Dobra sezona nam se jednostavno dogodi zbog tradicije, zbog prirodnih ljepota naše zemlje ali prvenstveno zbog entuzijazma, truda i zalaganja te gostoljubivosti ljudi koji se bave turizmom. I umjesto da raznim olakšicama i poreznim rasterećenjima stimulira razvoj i daljnje jačanje te konkurentnost turizma kao najjače gospodarske grane, ova ga Vlada raznim nametima i poreznim opterećenjima zapravo guši i uništava i to je kompletna istina jer taj isti turizam ima najveći udio u BDP-u. Tako veliki udio zapravo pokazuje i ukazuje na katastrofalno gospodarsko stanje u Hrvatskoj. Oslanjamo se na prihode od turizma koji spašavaju državu od bankrota i to zapravo pokazuje da nešto ne štima sa hrvatskim gospodarstvom. Rast prihoda od turizma sam po sebi je odlična vijest ali ono što je zabrinjavajuće, da čak 1/5 prihoda države, ovisi o jednom jedinom sektoru. Ovisi o tom istom turizmu koji je sklon utjecaju raznih vanjskih faktora koje ne možemo kontrolirati. I generalno, neshvatljiv je odnos ove Vlade prema turizmu. Ova Vlada je napravila 5 velikih udara na vodeći gospodarski sektor. Prvi udar, ukinuta je snižena stopa PDV-a u ugostiteljstvu te smo sada mediteranska zemlja sa najvećom stopom PDV-a u ovom sektoru. Drugi udar, nedavno je povećana i boravišna pristojba za goste u nautičkom turizmu, u određenim slučajevima i 10 puta. **Brkić, Milijan (HDZ)** Ispričavam se, samo malo kolega Bernardić. Kolega Maras, ja bi vas lijepo molio, vaš predsjednik govori, nemojte ga ometat u raspravi. Treći udar, povećana je boravišna pristojba za goste u smještajnim objektima 25%. Četvrti udar, donesena je odluka o povećanju paušalnog poreza za male iznajmljivače koji može ići gore do 5 puta. I peti udar, posebno je još na odluku o povećanju paušala, ta isti paušal opterećen s prirezom. Dakle s jedne strane, imam oporavak nama konkurentskih tržišta, Turska, Grčka, Bliski istok a to znači novi pritisak i usporavanje dosadašnjeg rasta hrvatskog turizma. A s druge strane, imamo potpuno nepromišljenu politiku Vlade koja kontinuirano povećava opterećenja u ovom za Hrvatsku iznimno važnom gospodarskom sektoru, valjda po načelu „uzmi tamo gdje još nešto ima“. Danas svjedočimo samo tehničkim i kozmetičkim promjenama zakona umjesto da danas raspravljamo o izmjenama zakona koji bi stvarno imali za cilj pomoći turizmu, to je ono što je najžalosnije. I zato ćemo mi da bi pomogli razvoju tog istog turizma ako ne prije, onda kad treći put preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, smanjiti stope PDV-a i to na 13% u ugostiteljstvu i na 10% u smještaju po uzoru na zemlje koje imaju najrazvijeniji turizam u Europi. Nema više zamjenika u državnoj upravi, sad su državni tajnici i pomoćnici ministra, samo za informaciju. Slijedeći u ime Kluba nezavisnih zastupnika poštovani kolega Mario Habek, izvolite. **Habek, Mario (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Ministarstva turizma. evo pred nama su dva zakona koje smo objedinili i kao što nam je poznato s obzirom da Državni inspektorat od 1. travnja 2019. g. preuzima poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti turističke inspekcije Ministarstva turizma, poslove inspekcijskog nadzora, neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu iz nadležnosti Ministarstva financija, carinske uprave te poslove sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, kroz izmjenu dvaju zakona, vrši se njihovo usklađivanje sa U oba zakona u cijelom tekstu mijenjaju se odredbe na kojima se navodi turistička inspekcija Ministarstva turizma na način da se umjesto Ministarstva turizma navodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove odnosno Državni inspektorat. Kada govorimo o Državnom inspektoratu i o inspektorima na terenu, htio bi napomenuti možda nekoliko činjenica kojima svjedočimo često u javnosti u javnosti a to je prije svega edukacija, često spominjemo da trebamo educirati i ugostiteljske djelatnike i druge turističke djelatnike na način da bude što manje kazni no međutim volio bi isto tako da si inspektorat odnosno inspektori koji umjesto da budu nosioci edukacije na terenu, često posegnu za onom najstrožom kaznom, a to je kažnjavanje odmah iz dokumenta. Naravno da treba poštivati zakone, treba poštivati proceduru, pravilnike i sve ostalo, ali i smatram da bi isto tako bilo dobro da se i inspekcija po neki put educira na koji način može na početku ljude koji stvarno pogriješe, pomoći im na način da ih se educira, da im se pomogne, ovdje ne govorimo o onim velikim prijestupnicima koji se bave lopovlukom i koji štete državnom proračunu, nego govorimo o ljudima koji stvarno mogu u nekim momentima i pogriješiti. Kada gledamo podatke u hrvatskom turizmu sa gospodarske strane, brojke su odlične. Evo, u 2018.g. ostvareno je skoro 20 milijuna dolazaka, preko 100 milijuna noćenja, također u prvih 9 mjeseci u 2018.g. ostvaren je prihod od 9 cijela, preko 9 milijardi EUR-a, na razini godine bit će to negdje oko 11, 12 milijardi EUR-a, to su iznimno velike brojke i za svaku pohvalu. A isto tako, evo kada govorimo o turizmu, a sada je i riječ o ovom Zakonu o turizmu, volio bi možda da spomenem i neke probleme koje postoje na terenu, za koje bi volio, evo da možda Ministarstvo turizma pokuša iznaći nekakve modele kako bi se ti problemi riješili. Mislim da je kontinentalni turizam i dalje na neki način zapostavljen, mislim da trebamo možda više uložiti u razvoj tog kontinentalnog turizma, naravno da se na kontinentu postižu puno manji turistički prihodi nego na moru, ali isto tako moramo biti svjesni toga da se kontinentu mora puno više potruditi u osmišljavanju sadržaja i ponude kojima će naravno privući turiste. Smatram da kontinent ima velikog potencijala razvijati turizam u svih 365 dana u godini, ali naravno, tu su bitne i dodatne pomoći ministarstva. Dat ću primjer, evo Varaždin spada u osmu skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i prema Pravilniku o potporama u turističkim zajednicama na turističkim nerazvijenim područjima i ne spada u nerazvijeno područje, te se ne može javiti na javne pozive za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske turističke zajednice. Još je bolji primjer grad Ludbreg koji spada u sedmu skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i također ne može računati na financijsku potporu HTZ-a za turističke projekte na svom području, osim ako se ne radi o tom događaju. Ima takvih primjera još sigurno u RH, pa smatram evo, ako su već te neke sredine zakinute, te se ne mogu zbog svoje razvijenosti javiti za dobivanje potpora za turistički nerazvijenim područjima, trebalo bi pronaći načina i osigurati modal da se i njih kroz možda neki drugi model podupre, pomogne, budući da oni daju velik doprinos i svoj doprinos u punjenju državnog proračuna, te naravno proračuna HTZ-u. Izvorni Izvorni prihodi manjih lokalnih turističkih zajednica na kontinentu su neusporedivo manji od onih na moru, mislim da se u nekim situacijama to penje i na 12 puta manji prihod, smatram da evo, lokalnim zajednicama iz toga razloga treba pomoći u razvoju turizma i turistički…/Govornik se ne razumije/…na kontinentu, znači, nekakav dodatni, mogućnost pomoći svim tim manjim turističkim zajednicama. Također stalno evo potičemo subjekte da čim više novca povlače iz Europskih fondova, a male turističke zajednice, a pogotovo one na kontinentu iako imaju odličnih ideja, ne mogu se prijavljivati na europske natječaje i povlačiti europske novce jer jednostavno nemaju potrebnih 15 do 25% sredstava ovisno o natječaju, znači, onih vlastitih sredstava za sudjelovanje u samom projektu. Ukoliko im lokalna zajednica tu ne uskoči i pomogne, nemaju mogućnost za povlačenje europskog novca. E sad, može li se, moje pitanje, unutar HTZ-a odnosno Ministarstva turizma ustrojiti neki fond koji bi evo lokalnim turističkim zajednicama pomagao povlačenje europskog novca je moje pitanje na koje možda evo postoji i odgovor, postoji možda nekakva želja, volja da se takvo nešto napravi, ideje. Također postoji jedan od problema taj što na područjima na kojima nema ustrojenih turističkih zajednica, poslovni subjekti ne plaćaju turističku članarinu, turističke zajednice i županije, dužne su voditi računa i u tim područjima gdje nema osnovanih lokalnih turističkih zajednica, stoga smatram da bi bilo puno pravednije da i na tim područjima pravne i fizičke osobe budu obveznici plaćanja članarina, a prihod toga da se dijeli između županijske turističke zajednice i HTZ-a. Evo, to su moja Evo, to su moja nekakva kratka zapažanja, zapažanja u ime kluba, naravno, slušamo svakodnevno te probleme ljudi s terena i evo ja vas molim da nađete neke modele kako bi se riješili evo ovi problemi o kojima sam govorio. Hvala vam puno. Zahvaljujem kolegi Habeku i ispričavam se jer sam vas prozvao kao nezavisne, vi ste u ime Kluba HNS-a, još jednom moja isprika. Sada u ime Kluba zastupnika nezavisnih, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, evo pred nama je još jedan zakonski prijedlog koji je malo kasnije dolazi od onog paketa zakona koji smo mijenjali, a vezano je za objedinjavanje u Državnom inspektoratu i eto dolazi krajem veljače i ovdje je

i zapravo svi zajedno možemo sumnjati da će se to doista dogoditi jer malo je vremena ostalo i istina ovdje su sad predstavnici Ministarstva turizma koji došli su na izmjene ovog zakona iako oni odriču se sad, zapravo iz njihovog, iz resornog ministarstva se izdvaja inspekcija turistička u Državni inspektorat, moglo bi se reći ovako šaljivo ovo na dolazeće korizmeno vrijeme, vi se odričete inspekcije. Dakle, iako se Ministarstvo turizma odriče sad inspekcije, ona odlazi u Državni inspektorat, tu ne prestaje zadaća i uloga Ministarstva turizma da podiže kvalitetu i razinu hrvatskog turizma prije svega zbog konkurentnosti hrvatskog turizma. Ja nemam, kolega iz kad je govorio u ime Kluba HDZ-a govorio o podacima iz 2018. nisam ih mogao naći, možda je moja greška, našao sam neke podatke iz 2017. godine, a koji nam mogu pomoći da neke stvari možda bolje razumijemo. Prema tim podacima imamo 54 turistička inspektora, oni su tad izvršili, u 2017., 10.500 inspekcijskih nadzora, 10.489 točno. Prema podacima koje je iznio kolega iz HDZ-a prošle godine oko 9.000, mislim da je to negdje taj broj, ajmo reć oko 10.000. Što se tiče ugostiteljstva tu je izvršeno 9.682 nadzora, a 807 nadzora se odnosi na poslovanje pružatelja usluga u turizmu. E sad ako idemo na ove, na ova, ove, nadzore iz područja ugostiteljstva onda možemo vidjeti podatak da se 7.277 inspekcijskih nadzora odnosi na ugostiteljske objekte za prehranu, piće i napitke, za usporedbu tu je 276 hotela, 27 kampova, ali zapamtite podatak 7.277 možemo reći ovako kafića, restorana, najveći dio. Iz područja turizma tu su naravno, to je manji broj samih ovoga, samih nadzora. Nije zanemariv podatak da su 1.511 nadzora inspektori obavili po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih osoba institucija, što je 14% od ukupnih nadzora. Od tih prijavljenih, 60% prijava je bilo opravdano. Međutim, kad govorimo o ukupnom broju nadzora 73% nadziranih subjekata i objekata poslovalo je u skladu s propisima. Dakle, najveći dio je sve bilo u redu. I dolazimo onda do naplaćenih kazni, 71 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 143.078 kuna, a naplaćeno je 2.476 kazni u iznosu od 3.881.750 kuna ili sveukupno 4.069.258 kuna. Upamtite još jedanput ovu brojku 4.069.000 kuna. Hrvatski turizam prošle godine oko 12 milijardi EUR-a prihoda, mi ovdje govorimo o 4.069.000 kuna. Najveći prigovor, najveći razlog zašto se građani u RH bune, počevši od ugostitelja, naravno pod pretpostavkom da ne, da u startu ne smatramo da su svi oni kriminalci i svi nastoje državu izvarati. Glavni prigovor je zbog čega tolika represija, što se želi postići, zašto od svih ovih nadzora 7.500 idete u kafiće, ne govorim vi osobno, nego vaši inspektori, oni će sad biti u Državnom inspektoratu, ali vjerujte oni idu u vašem, u vašem resoru zadiru. Još ću jedanput pročitati, možda sam dosadan s ovim, ali želim to pročitati, nije turistički inspektor, riječ je o carinskom inspektoru koji spada u gospodarski, jel. u konkretnom slučaju radi se o počinjenju dijela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojom se izravno podrijeva stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravno društveno štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava RH itd. i tako dalje, pravni poredak RH, porezni sustav u cjelini, financijska stabilnost cijele države te ugrožava financiranje javnih potreba, a time i funkcioniranje društva u cjelini. To piše u jednom inspekcijskom nadzoru. Ako mi imamo ovakve inspekcijske nadzore, a ljudi kažu, pazite ne zato što mi sad ovdje bi to htjeli posebno naglašavati, ljudi kažu ako nađe im se 50 lipa tamo u kasi i onda dobiju ovakvo rješenje, to nije dobra poruka. Da se vratimo na bit, neka se, neka kako je zamišljeno ići u Državni inspektorat, ali doista bi trebalo voditi računa da od ovakve cifre od 12 milijardi EUR-a prihoda da ne stvaramo sami sebi problem, jer je pitanje je li ovih 4 milijuna kuna naplaćenih kazni bilo u poticaju ili u šteti hrvatskom turizmu. To je pitanje. I samo još evo za kraj, što piše na stranicama Ministarstva turizma, a kad se govorimo o turističkoj inspekciji, koje su to preporuke ili koje su poteškoće? Korištenje neadekvatne baze podataka u ugostiteljskim i turističkim objektima, baza pravnih i fizičkih osoba iz aplikacije e-očevidnik sadržava necjelovite podatke iz obrtnog i sudskog registra koji nisu dostatni za planiranje inspekcijskih nadzora po ugostiteljskim i turističkim objektima, nedostatan broj turističkih inspektora, je li točan broj da ih ima 54, nije, molim vas onda recite koliko, nedostatak proračunskih sredstava u slučaju potrebe za dodatnim operativnim troškovima kod prostorno udaljenih objekata, subjekata inspekcijskog nadzora npr. objekata na udaljenim otocima, nedostatak proračunskih sredstava u slučaju potrebe za dodatnim operativnim troškovima kod prostorno udaljenih objekata, neprepoznavanje potrebe za suradnjom bilo od samostalnog sektora turističke inspekcije ili tijela s kojima je potrebno realizirati suradnju radi ekonomičnosti i racionalizacije provođenja inspekcijskih nadzora. Ne srazmjer broja zaprimljenih zaprimljenih žalbi u odnosu na broj izvršitelja u samostalnom sektoru turističke inspekcije, ne srazmjer broja zaprimljenih tužbi u odnosu na broj izvršitelja turističkih inspektora iz službe nadzora u području ugostiteljstva i turizma, moguće tehničke smetnje ograničenje u radu s informacijskim sustavom e-očevidnik s obzirom na zahtjev, ne srazmjer broja zaprimljenih podnesaka tijela državne uprave i drugih tijela te novinarskih upita u odnosu na broj izvršitelja u službi nadzora, pitanje funkcionalnosti informacijskog sustava e-vizitor, pitanje komplikacija pri prelasku na novi sustav vođena baze podataka o aplikaciji e-očevidnik kao i vremena potrebnog za realizaciju istog itd., neću čitat sve ove naputke. Ono što želim u ime kluba ovdje zaključiti nemamo s tim problema neka se, neka se ovaj zakon tehnički provede, neka odu inspektori u Državni inspektorat, ali tu ne prestaje posao, tu posao počinje i predstavnici Ministarstva turizma ne mogu se sad ograditi i reći sad su naši inspektori u Državnom inspektoratu, prestaje naša odgovornost, hrvatski turizam treba razvijati, treba njegovati, nećemo to napraviti represijom već poticajnim mjerama i zbog toga vas pozivamo i kad govorimo o morskom turizmu, ali i kad govorimo o kontinentalnom turizmu uložite više napora obiđite objekte, vidite u kojim sve uvjetima ljudi rade i s čim se suočavaju jer ovdje kad je hrvatsko poduzetništvo u pitanju gdje god dođete u koju god instituciju uglavnom možete dobiti odgovor što ne smijete, a rijetko gdje možete dobiti odgovor što možete. Najljepša vam hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Žagar. Prelazimo na pojedinačne rasprave poštovani kolega Stjepan Ćuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice, kolege. Dakle, mislim, mi danas raspravljamo doslovno o dva članka izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i o pružanju usluga u turizmu koja se odnose na već tol'ko spominjanoj i inspekcija, svih inspekcija zapravo koje su do sada, bilo ih je 17 u osam Ministarstava. I tada sam govorio, kod tog paketa Zakona pa ću ponoviti i sada, da i ja osobno, a i HNS je da za takav način preustroja, ako to donosi rasterećenje represije, da ako to znači više upozoravanja, više prevencije, a manje kažnjavanja, onda jedno veliko DA, u, danas situaciju imamo da izađe na teren kod jednog gospodarskog subjekta šest, sedam inspektora, i oni mu napišu šest kazni, ili pet nebitno, gotovo nek' je svaki drugi nešta vidio i napravio. Sada kada to bude pod jednom kapom, izlazi jedan koji može za sve, odnosno ekipa kako već to bude organizirano, može za bilo koje od područje rada Državnog inspektorata, a na to se odnosi turizam, znači ako odete u ugostiteljske objekte pa nemate možda koš za smeće u WC-u, a za takvo su ljudi dobivali kazne, ili toplo-hladna voda, ogledalo, posebna predprostorija i tako niz nekih stvari, ili posebni ormar za zaposlenike, posebno sanitarije za zaposlenike i tako dalje, nešto se tu kosi sa minimalnim tehničkih uvjetima, odnosno nešto uvjetuju i minimalni tehnički uvjeti, a nešto je onako, uvijek bude banalno, zaboravljeno, netko od zaposlenika nije izvršio svoju dužnost, i eno ugostitelj dobije kaznu. Ja vas pitam dal' bi on trebao onda tog zaposlenika kaznit, oduzet mu sve to od plaće ili možda nije vratio koš za smeće nakon što ga je ispraznio? Zato govorim uvijek prevencija, uvijek upozorenje. Naravno, za one koji su recidivisti, oni koji opetovano kroz jedno, dvije, tri nalaza Inspekcije imaju isti problem i istu nepravilnost, e te treba kazniti, možda još i više nego što je sada. Jer smisao ovoga svega zašto ju radimo je ne da kažnjavamo ljude, onda trebamo sve zatvoriti odmah, nego da imamo što konkurentniju uslugu, što konkurentniji turizam. Da se zna kad se dolazi u Hrvatsku da su nivoi i standardi daleko veći nego negdje drugdje, a budite sigurni tko god je negdje malo putovao, pa uvijek su se, i ja sam zapitao, i u velikim gradovima, i u velikim restoranima, ni pola onih minimalnih tehničkih uvjeta što se kod nas propisuje. Kako to oni rade, jer su oni nešto puno pametniji od nas, kako kod njih se ne mora, kod nas mora? To je drugi možda par rukavica. Ali, smisao ovoga, danas što ovdje imamo je upravo da objedinimo i DA ako ide se u prevenciju, u manje izlazaka, manje stresnih situacija, manje zatvaranja, manje opstruiranja u poslovanju jer kad vam dođe inspektor pa kad svi se moraju oko njega, sve moguće dokumente napraviti, izvješća potpisivati, zapisnike, pa onda očitovanja na te zapisnike, pa eventualno ako je i utvrđeno nešta, a nije dano, možda je upozorenje pa na sud, pa prekršaj, pa tako dalje. A pogotovo kad govorimo o nekim banalnim primjerima, ja vjerujem da ih i nema puno, ali znate kak' je to nepovoljno kad dolazite iz Slavonije, odakle ja, onda tamo imate mali broj stanovnika relativno na, u odnosu na veliki broj inspektora, i onda jednostavno nema toliko subjekata i moraju nešta naći, ljudi moraju, tako im barem kažu, da ne mogu proć' mjeseci da nisu našli ni jednu nepravilnost, i onda se hvataju za sve te sitnice. Ili gdje je Zagreb, ili gdje je neko veliko turističko središte, sigurno nesrazmjeran možda broj inspektora u odnosu na broj stanovnika, ili broj poduzeća odnosno broj subjekata gospodarskih, dovodi to toga da ovdje nije tolika možda izražena represija. Kod mene u Slavoniji nažalost kad govorimo i o poreznoj inspekciji, izuzetno je, jer kod nas je pravilo, samo a pro po inspekcija ako prijaviš povrat preplaćenoga poreza, pretporeza, uvijek ti dolazi u nadzor, nema iznimke. Jedino gdje je tamo ustanovljeno da se radi o određenim obrtima ili određenim uslugama gdje je to ajmo reći normalno, onda tamo shvate nakon tri puta da ne moraju svaki puta dolaziti. Dakle, ovo je nešto što apsolutno treba podržat, i treba dalje nastaviti pratit, i kontrolirat, i vidjet koji su efekti, a efekti moraju biti kvalitetniji, kvalitetnija usluga, manje odnosno veće rasterećenje našim gospodarskim subjektima odnosno poslodavcima ili ugostiteljima, i onima koji pružaju usluge u turizmu, dakle iznajmljivačima i svemu onome, povećane gospodarske aktivnosti. To mora biti smisao, da sve bude transparentnije, bolje, efikasnije, da donosi više prihoda, da su svi zadovoljni, a da oni koji kontinuirano krše, da se njih itekako sankcionira, pa čak i zatvori,

Hvala lijepo. Gospodine Ćuraj, u ovom vašem izlaganju rekli ste da se zalažete za ovo pripajanje ukoliko to znači DA, sad, tu je izgleda u vašem izlaganju bio upitnik kao da niste sigurni da li to znači DA ili NE, znači trebali bi prvo znati da li to znači DA, pa onda to objeručke podržati, ovako idete na, na majke mi, ne. Znači, rekli su nam iz Vlade i mi vjerujemo. Znači da li ste vi uvjereni zbilja da to znači DA, ovo šta ste vi rekli, efikasniju priču, ili ste još uvijek nesigurni i tek će te vidjeti što će se desiti, a ukoliko ste sigurni da to znači DA, zbog čega ste prije četiri godine bili sigurni upravo suprotno, da te inspekcije treba razdvojiti? Hvala lijepo. (HNS)** .../Govornik se ne razumije./... cilj vašeg izlaganja je bio da smo mi lakovjerni pa vjerovali vama, pa sad vjerujemo nekom drugom, ne vidim to tako, da li smo onda pogriješili vjerujući vama, partnerima, pa sad opet isto griješimo, kao ono mi smo vas zeznuli, a sad ne vidite da vas oni hoće opet zezat, jel'. Ne, znači ono što je cilj te rasprave je apsolutno, ako se stavi u obrazloženje zakona, odnosno ovog paketa zakona, što su ciljevi i ako ja jasno i glasno kažem da tome, onda znači da mi to podržavamo. Naravno, uvijek moramo imati jednu rezervu. Ja vjerujem da tu njene neće biti ni potrebe, da ti ciljevi možda neće u potpunosti biti ispunjeni. Ali to je na predlagatelju i zato ćemo ga držati. I mi to podržavamo i podržat ćemo, ali s tim da se ti ciljevi moraju ispuniti. Ne tek toliko možda da učimo iz našeg zajedničkog primjera baš tamo je. Zahvaljujem na odgovoru, kolega Čuraj. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Moram se malo pripremiti jer sam tu radio neke druge poslove. Ono što želim reći o toj temi jest da smo mi kao država gulikože, gulimo ugostitelje i ugostiteljske radnike nepotrebno za sitnice zato što netko nema vješalicu, zato što netko nema papir u wc-u u nekom trenutku, dakle, to je očigledno napravljeno samo zbog toga da bi se popunio proračun. A ne zbog toga da bi se kaznio netko tko stvarno ne radi svoj posao kako treba. Ja imam iskustva, imam u svojoj zgradi ljude koji se bave ugostiteljstvom i svi su vrijedni, pošteni, moralni koliko ja znam i plaćali su takve kazne za neke gluposti za koje je to smiješno jednostavno na takve stvari naplaćivati kazne, zato što ima 10 kuna viška u blagajni, 100 kuna viška u blagajni. Majka 100 kuna. Pa zar mi ne možemo ograničiti te stvari u nekakvu normalu? Zar ne možemo dati najprije opomenu pa onda kažnjavati? Zašto ti inspektori kad dođu u tamo u kontrolu, zašto se oni ponašaju s visine, kao da su došli s nekog oblaka, kao da nisu ljudi iz ovog svijeta? Zašto oni zato što predstavljaju državu misle da su pametniji od tih ljudi koji rade? Dakle, apeliram na vlast prije svega, na HDZ, Vladu RH da promijeni prekršajne odredbe na način da se uvedu opomene, na način da se nekakvi minorni prekršaji ne kažnjavaju, eventualno da se kažnjavaju ako se to ponavlja, da se ljudima omogući da rade normalno, npr. kad bi došli u Konzum ili u nekakvi drugi robni centar, kad bi tamo provjerili kako blagajna izgleda sigurno ne bi štimalo ni kod jednog blagajnika ništa, nemoguće da štima kod onako velikog prometa i nije isto ako netko proda jedan auto dnevno i ako prodaje 1000 kolača ili 1000 alkoholnih pića, bezalkoholnih pića, kava, to nije isto. Znači u takvoj situaciji se može dogoditi problem. Ljudi ostavljaju konobarima bakšiš, to je normalna stvar, ispričavam vam se na turcizmu, ali uobičajen je taj turcizam kod nas. Uobičajeno je da se ostavlja taj bakšiš, uobičajeno je, ne bude uvijek konobar to pravilno stavio sebi u džep, ili negdje sa strane, možda će ostaviti u kasi pa će biti višak. Hajde idemo malo pogledati te prekršajne odredbe, idemo to primijeniti, idemo olakšati ljudima život i nemojmo biti drski i bezobrazni i ponašati se kao da je cijeli svijet naš, a ljudi koji rade, neka plaćaju, tko ih šiša. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Aleksić, ovo o čemu ste vi govorili je upravo ona promjena koja se nalazi u ovom Zakonu o Državnom inspektoratu. Upravo se tamo govori o tom edukativnom dijelu. Dakle, nije bit represivan, nego je bit partner, upoznat, upozoriti, pa čak i educirati, informirati obrtnika, da li poduzetnika jer naprosto mali obrtnici, mali poduzetnici nemaju niti sredstava niti mogućnosti za educiranje i to je slučaj kod da inspektorat treba napraviti. Ista priča je kod porezne uprave. Ove priče da je netko nekoga zatvorio za jednu kunu naprosto ne stoje. Netko je dobio nekoliko opomena prije toga i kad je kao recidivista se stalno ponavlja, onda naprosto idu represivne mjere. Ovo su priče naprosto rekla-kazala, jer svi ti koji su pričali kad je porezna uprava pozvala da dokažu to, nitko se više nije javio. Zahvaljujem kolega Šuker. Odgovor kolega Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem, nisam rekao da je itko bio zatvoren, otkud to sad, nisam rekao zatvoren, rekao sam da su platili ljudi kazne, ja nisam govorio o zatvaranju uopće, nešto ste krivo čuli, to je prva stvar. A druga stvar, to što je preporučeno da se nešto radi ne znači da je i propisano, dakle, u prekršajnim odredbama treba unaprijed napisati kako se kažnjava, na koji način se kažnjava i zašto se kažnjava. U prekršajnim odredbama nigdje ne piše to o čemu vi govorite. U prekršajnim odredbama piše kazna i doviđenja, a to što je preporuka da netko radi ovako ili ovako, to je sasvim druga priča. Prema tome, to ne drži vodu i potrebno je to puno puno kvalitetnije propisati, napisati konkretno i točno koje su nekakve granice iznad kojih se plaća kazna, ispod kojih se ne plaća, ako se ponavlja, platiti će se itd., itd. Zahvaljujem poštovanom kolegi Aleksiću na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Aleksiću, nemalo je slučajeva u Hrvatskoj gdje se lokali zatvaraju na ovaj način na koji ste vi rekli zbog par kuna, 10, 20, imali smo čitavu seriju napisa tijekom turističke sezone di ljudi jednostavno drhte, znači tu se više ne radi o nekim namjernim prevarama nego se radi o tome da ljudi zbog većeg prometa, zbog prometanja gotovinom nekada i zaborave možda 5 ili 10 kuna maknuti iz kase i onda dolazi inspektori i zatvaraju priču na tjedan dana i na taj način im rade još veću štetu nego da su platili kaznu. Znači nije čak nekad ljudima ni problem platiti kaznu, ali kada im zatvorite lokal napravili ste im ekstra štetu, ne samo njima nego i ljudima koji tamo rade, tako da tu vrstu edukativnog pristupa apsolutno kod vas koji ste dali u svoje izlaganju podržavam. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor kolega Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Hvala. Uvaženi kolega Maras, ma opet kažem, nisam rekao da se zatvaraju, ja znam da se i zatvaraju zbog nekih situacija, ali ja sam govorio konkretno o visokim kaznama zbog toga što netko nema vješalicu, zbog toga što su mu našli da nema papir u wc-u, zbog toga što je imao višak od 100 kuna u blagajni, manjak 100 kuna, ja sam govorio o takvim situacijama i to je nedopustivo mora se ograničit, mora postojat nekakav minimum koji se tolerira i koji se neće tolerirati ako se to ponavlja treći, četvrti put, a ne odmah da se kažnjava zbog neke sitnice, jer kazne su ogromne, za mali i za veći prekršaj od 2.000,00 pa do 30.000,00 kuna kazna na primjer, pa on može napravit, napisat 5.000,00 kuna kazne zato što netko ima sto kuna viška u blagajni, ili manjka u blagajni, o tome sam govorio, to je nedopustivo i to se mora prekinuti. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Alkesić. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Nije nazočan. Poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Kada govorimo o ovoj temi, treba uzeti u obzir nekoliko aspekata. Jedan je turistički i to je priča koja traje već nekoliko godina, a to je da smo našim ugostiteljima u Republici Hrvatskoj dignuli PDV i na taj način ih stavili u puno nepovoljniji položaj nego što su to bili jučer, i na neki način i što se konkurentnosti tiče prema drugim turističkim destinacijama, ali i što se tiče njihovog poslovanja jer jednostavno cijene su takve kakve jesu i ljudi ne mogu dizati cijene da bi nadoknadili opterećenje od 12% koje im je dala nažalost HDZ-ova Vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem. I to je činjenica. Ljudi to znaju, ljudi su toga svjesni, ljudi na neki način protiv toga prosvjeduju već nekoliko godina, a mi u ovom trenutku nemamo ništa novo osim najave ministra Gari-ja Cappelli-ja da će 2020. godine se razmisliti i da će se smanjiti PDV u ugostiteljstvu. Koliko? Ne znamo. Na koji način? Ne znamo. Znamo jedino da se radi o izbornoj godini, i da je to najava koju je ministar dao vrlo vjerojatno misleći da će na taj način dobiti poen ili dva tijekom te turističke sezone, neposredno pred izbore. A kada govorimo o milijardama kuna koje su turističkom sektoru na taj način oduzete, ako govorimo o prihodima od turizma koje su premašili debelo već deset, i kada govorimo o tome da je jedan značajan dio toga oporezivan više za 12% nego šta je bio prije tri godine, onda se lagano računicom dolazi do milijarda kuna koje svake godine država uzima turističkom sektoru, ugostiteljstvu, i na taj način ih stavlja u nepovoljniji položaj. I onda se postavlja vrlo jednostavno pitanje zbog čega se to radi, zbog čega se onaj dio koji je Hrvatsku de facto investicijski i gospodarski vukao proteklih nekoliko godina, stavljamo u nepovoljniji položaj? To logički ne može odgovoriti nitko i na to pitanje vjerojatno nitko ne zna odgovor osim ministra Marića, koji na taj način dobiva možda tri, četiri milijarde kuna više godišnje od PDV-a u državni proračun. Sa druge strane, moj stav je da bi upravo suprotno, ne vratiti na 13, nego smanjiti na 10, još da bude konkurentniji i da ih se još više otereti tog troška poreza da jednostavno mogu funkcionirati i biti konkurentni kao i druge zemlje u okruženju. Ono Ono što također treba uzeti u obzir, a govorimo o inspekcijama, sada smo u čitavom nizu aktivnosti kako bi se inspekcije objedinile i stavile pod jednu kapu, jer je evo to tako, valjda zamišljeno i napravljeno da bi se, da bi se omogućilo jednom dužnosniku, i ta akcija traje već o-ho-ho, znači, ta akcija već traje nekoliko mjeseci kako bi jedan dužnosnik, HDZ-ov, dobio premoćno oružje direktno pod patronatom premijera i kako bi se napravila inspekcija koju bi onda on isključivo kontrolirao. Znači, tu sad uopće više ne govorimo, ne govorimo o nekoj efikasnosti, nečem šta je bolje, malo prije smo, malo prije smo slušali gospodina iz HNS-a koji je govorio o tome da je prije četiri godine mislio jedno, ove godine misli drugo, to čak nije ni neko veliko, veliko iznenađenje, njima se desi u pola godine, ma ne u pola, u jedan, dva dana da promijene apsolutno mišljenje kao što je to bio slučaj prilikom, prilikom situacije gdje su od glavnih kritizera Plenkovićeve Vlade postali glavni partneri Plenkovićeve Vlade, znači to se desilo praktično preko noći. Znači imamo situaciju nekonkurentnosti našeg turizma, imamo situacije gdje se štela i namješta za jednu osobu što više ovlasti, i treća situacija ova o kojoj je govorio malo prije i kolega Aleksić, toliko apsurda i nelogičnosti u radu inspekcije se vrlo rijetko može naći kao što se nalazi u radu hrvatskih inspekcijskih službi. Evo, primjerice, čovjek je dobio kaznu nakon šta mu je pozlilo, morao je zatvoriti lokal, otići na hitnu, znači da spasi život, i s obzirom da nije imao sreću da je u tom trenutku naišao inspektor koji je vidio da je lokal zatvoren, napisao mu je kaznu i Prekršajni sud mu je odrezao 5.000,00 kuna. Ništa nije pomoglo ni objašnjenje inspekciji, a nažalost kasnije ni Sudu, jer se Sud drži direktno prijave Inspektorata odnosno inspekcije, i čovjek je platio kaznu koju je platio. Zbog toga šta mu je pozlilo. Zatvorio je lokal, otišao na hitnu i nakon toga još platio 5.000,00 kuna. I o tome je govorio kolega Aleksić, da bi trebalo biti i Zakonom predviđena mogućnost i određenih situacija koje su vanredne, koje nisu, ja bi rekao u nekim uobičajenim dnevnim situacijama, da se uzme u obzir i da se ljudima na taj način ne oduzima kruh, ne kažnjava ih i da im se omogući da normalno rade. Da ne govorim o stotinama pa čak i tisućama ugostitelja koje tijekom sezone zbog par kuna 10, 15, 20 kuna kojima se zatvaraju lokali, gdje ljudi ostaju bez prihoda, ne samo svojih još bi oni to možda i podnijeli, ali ostaju bez prihoda i oni koji rade za njih, gdje tisuće ljudi na taj način nemaju mogućnost da rade posao zbog toga što se 5 ili 10 ili 15 ili 20 kuna nađe viška ili manjka u blagajni u tom, u tom trenutku. Znači, ono šta mi želimo i što bi trebali željeti da se postigne inspekcijom je edukacija ljudi, da ljudi, naravno oni koji varaju, varaju, ali vjerujte mi njih neće opteretiti nikakva kazna. Postoje lokali na hrvatskom Jadranu koji rade bez računa, za ogromne novce, imaju promete dnevne 30, 40, 50 tisuća EUR-a i oni računaju jednom će nam doći tijekom sezone inspektor napravit će mi kaznu, koliko god platio da platio opet sam na dobitku jer neću platiti 25% PDV-a. Tako da sa te strane, sa te strane mi ne postižemo svrhu inspekcije, ne radimo na način na koji bi trebali raditi niti kada se gleda konkurentnost turizma da se ide u rasterećenje porezno, to smo napravili na početku mandata HDZ-a da se digne za 12% PDV i sad PDV i sad je pitanje uopće koliko u 2020. treba spustiti da se taj sav novac vrati. Znači da sad stavite PDV od 0% ne bi mogli vratiti kolko ste za tijekom mandata u 3 godine uzeli uzeli turizmu odnosno uzeli ugostiteljima. Tako da je to jednostavno bacanje prašine u oči i konkretno se tu ništa napraviti, ništa napraviti neće, niti se ništa ne radi. na kraju kada govorimo o ovom zakonu ja, odnosno Klub zastupnika SDP-a tu jednostavno ne vidimo nikakvu korist od zakona koji će ova Vlada donijeti dok se ove bitne stvari o kojima sam maloprije govorio ne riješe, a najvažnija je stvar konkurentnost našeg turizma i konkurentnost ugostitelja koji su tu konkurentnost zbog HDZ-a izgubili i smiješna je ova priča, to sad moram još jednom spomenuti oko hrane i manjeg PDV-a na hranu, gdje sam objašnjavao prije nekoliko dana da u biti na kraju ugostitelji će imati čak i veći trošak od toga. Znači imat će veći trošak od toga nego, nego što su imali do sada znači iako to pomaže širem spektru građana, ugostitelji tu neće vidjeti nikakvu korist. Tako da evo, gospodo iz ministarstva ja vas pozivam da napravite konkretne mjere da ljudima pomognete, a ne ovako da se kad treba za jednog dužnosnika reorganizira zakon da to odmah napravite, a kad treba pomoć ugostiteljima onda ništa. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Maras. Replike poštovani kolega Stevo Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani podpredsjedniče, kolega Maras ja neću o Bjelolasici bilo bi previše i puno puta, ali mene interesira bili ste ministar poduzetništva, rada, bili ste veliki stručnjak u tom sektoru, pa me interesira kako ste podržavali svoju vladu u turizmu pa ste na mjesto tehničkoga direktora u Nacionalnom parku Krka zaposlili od vašega bivšeg predsjednika stranke gospodina Milanovića njegovog bratića koji je začudo 23 godine prije tog zaposlenja bio u vojnoj mirovini bivše JNA. Sa kojim je stručnim perfomansima i sa kvalitetima uspio doći na to mjesto, osim što je bio bratić od gospodina Milanovića. Milanovića. Recite mi otvoreno ovdje svima nama o toj struci. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Culej, ja bih vas lijepo molio da replicirate na temu o kojoj je govorio gospodin Maras, a ne o nekim drugim stvarima, al evo budući da sam vas pustio da govorite, **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa, gospodin Culej me svaki put obogati sa nečim novim, zadnji put je bio grad žičara, a sad je Ministarstvo poduzetništva i rada. Znači tu treba dobro paziti kako gospodin Culej vlada materijom, jer on zna ime ministarstva kojeg nitko od nas ovdje ne zna. Znači toliko je duboko u materiji da jednostavno nas koji pratimo ovu Vladu i ministarstva uvijek začudi koliko je ispred nas. Znači on je napravio Ministarstvo poduzetništva i rada ne, ne, nije svaka čast gospodine Culej ja vam se divim, to je divota kako vi uspijete ići korak ispred svih nas ovdje. A sa druge strane vidim da ga žulja JNA vjerojatno je to zbog tenkova iz Slavonskog Broda, ali sa te strane možda da nije tako dobro radio tenkove u Slavonskom Brodu možda bi bilo manje onih koje je Fred Matić izbušio na Trpinjskoj cesti. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine Maras, slijedeća replika poštovani kolega Alen Prelec, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, pa ja kolega Maras kao gospodin Culej o nekim stvarima od prošlosti, evo ja se moram složit s vama da doista ne možemo, ne možemo biti zadovoljni sa kažnjavanjem malih, malih ugostitelja, malih poduzetnika i to je kod nas u stvari ustaljena praksa, ali velike ribe se ne diraju. Nažalost to je tako u Hrvatskoj, da li je to službena politika, pa da evo bolje dirati male nego velike ili je to ono, danas u Hrvatskoj moraš u stvari imati, najvažnije ti je da imaš dobrog odvjetnika. odvjetnika i ne mogu platiti dobrog odvjetnika i ne mogu platiti dobrog odvjetnika koji bi na sudu branio a oni veliki sistemi to si mogu priuštiti. Evo, ispada stvarno u Hrvatskoj nije važno da li si dobar, loš ili griješiš ili ne griješiš, samo je važno da imaš novaca i da možeš platiti odvjetnika. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Maras. Hvala lijepo. Gospodine Prelec, u pravu ste, najslabiji uvijek stradaju a veliki sustavi nažalost prolaze zaštićeni i vrlo rijetko ćete vidjeti inspekciju u nekoj velikoj hotelskoj kući na način na koji ćete vidjeti kada nekom zatvorite lokal gdje radi on i njegova obitelj ili ovaj čovjek kojem je pozlilo pa je nažalost morao završiti na hitnoj a onda mu je inspekcija lupila 5 tisuća Ali ne slažem se s vama da se velike ribe ne diraju. Čuo sam primjerice ove godine na danima hrvatskog turizma da su se dosta velike ribe dirale, zubaci, brancini, znači i to dobri komadi

Hvala poštovani predsjedniče. Kolega Maras, ono što definitivno se slažem s vama je ključno to koja je funkcija zapravo Državnog inspektorata, odnosno turističke inspekcije i koja bi trebala biti jer se zaista postavlja pitanje je li nam stalo do toga da ljudi, da poduzetnici rade, da i dalje obavljaju svoju djelatnost ili je zaista stalo do toga da se kažnjavaju. Svakako je potrebno dakle provesti inspekciju i utvrditi da li je došlo do određenih nepravilnosti i ako je i ukoliko je to potrebno onda i odgovarajuće kazne imati. i svaka takva jedna provjera mora voditi ka tome ne da se automatski zaustavi rad, da se zaustavi neka proizvodnja usluga već da ona zapravo ima smisao, nastavak djelatnosti, nastavak poduzetništva. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Alfirev, odgovor kolega Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Upravo se o tome i radi, znači treba voditi računa o tome da se ljude ne guši, da ne rade u grču, pogotovo kada se radi o poduzetnicima i obrtnicima koji nemaju namjeru muljati, krasti i neprijavljivati promet, odnosno ne plaćati porez. Nažalost obično to dominira tijekom sezone. Mi smo vidjeli nevjerojatne scene, znači pa ja sam čak osobno svjedočio u situacijama kada su ljudi zatvarali lokale doslovce zbog nekoliko desetaka ili 50 kuna viška u kasi. I kada vidite te načine na koje se hvataju navodno prestupnici a u biti se treba odraditi šihta. Kao da ljudi imaju zadano trebaš naplatiti 210 kazni taj dan i onda dok to ne odradiš nisi slobodan. Znači s te strane moramo voditi računa o .../Govornik se ne razumije./.... Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Marasu. Sljedeća rasprava poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. prema Prijedlogu zakona o Izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o izmjenama Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga, usluga, turističkih usluga u turizmu. Pridružila bih se stavovima onih kolega koji kažu da je ovo jako dobro, da turistički inspektori konačno budu zajedno sa svim ostalim inspektorima pod kapom Državnog inspektorata i da će to doprinijeti ne samo kvaliteti usluga njihovog rada već i cjelokupnoj kvaliteti usluga u ugostiteljstvu i turizmu. Ono što je posebno važno i što sigurno najviše će veseliti naše građane, male iznajmljivače a time i male obrtnike što ovi zakoni, odnosno predlagatelj Ministarstvo turizma i Vlada RH prvi puta predviđaju da turistički inspektor ne mora odmah kažnjavati kada ulazi u objekt u objekt i kada utvrdi određenu nepravilnost ili nedostatak. Posebno ako znamo da ima nedostataka i nepravilnosti koji se odnose na neku zakonsku odredbu koja neće donijeti neku financijsku korist tom našem iznajmljivaču odnosno obrtniku ili time prikratiti nešto državnom proračunu a naravno da se i ne odnosi na odredbu koja može ugroziti život ili zdravlje nekog našeg građanina ili gosta. Tako da ovo je dobro i isticati i da znaju i naši građani, iznajmljivači i obrtnici. A isto tako još jedanput i za ovom govornicom apelirati da to što više i koriste turistički inspektori u nadzor. Turistička 2018. godina je bila godina koju smo završili sa plusom, odnosno noćenjem čak 4% većim nego 2017., 7% većim brojem dolazaka. Međutim, ne treba zaboraviti da je ta brojka ta brojka bila posebno visoka i veći porast od prosjeka su imali upravo ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosno naši mali iznajmljivači. Kod njih imamo povećanje od 10% kada su u pitanju dolasci i 6% noćenje. 2019. godina u koju smo već zagazili i na veliko se priprema je daleko zahtjevnija posebno na Mediteranu kad znamo da su se i Grčka i Turska već nametnule sa svojim paket aranžmanima iznimno povoljnih cijena. S druge strane mi imamo problem i sa nedostatkom radne snage i moramo biti jako oprezni da nam se 2019. ne bude godina u kojoj možemo bilježiti ili niži porast porast broja noćenja i dolazaka ili čak da ne ostanemo na razini da ne kažem i nešto gore. S obzirom da dolazim iz Šibensko-kninske županije moram upozoriti na probleme na terenu rekla bi, neovisno o tome što i koliko radi Ministarstvo turizma ali zbog jedne odredbe u Zakonu u ugostiteljskoj djelatnosti naši mali iznajmljivači ne mogu se registrirati sezonski. Naime, obrt se može registrirati sezonski dok pružanje usluga u domaćinstvu ne može biti kao takvo registrirano sezonski i naši iznajmljivači imaju rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, znači bilo soba ili apartmana za čitavu godinu, to rješenje je temelj za obračun između ostalog i odvoza i zbrinjavanja otpada. Na području grada Šibenika evo za vašu informaciju u tijeku veljače otkazano je 380 rješenja, jako puno. S tom brojkom sigurno neće stati, bojim se da neće svi oni prijaviti to u svibnju, lipnju i tokom ove godine. Naime, s obzirom da na rješenju ne stoji da tu djelatnost odnosno pružanje te usluge obavljaju sezonski oni primaju više cijene odvoza i zbrinjavanja otpada tijekom čitave godine. Iz tih razloga oni su se odlučili na odjavljivanje svog rješenja, kažu da će sve to ponoviti ponovo pred sezonu, mislim da sigurno određena brojka neće dati toliko truda da svaku godinu zimi pred ljeto pred ljeto prijavljuje, svi ti ljudi će sigurno iznajmljivati svoje kapacitete imaju svoje stalne goste buking ili već na koji način oni to rade. Svi ti gosti mogli bi biti primljeni, pružena je usluga na crno i naravno da ćemo onda sve to ovaj smanjiti i broj dolazaka i broj noćenja i u privatnom smještaju ne samo na području Šibensko-kninske županije, nego bojim se da ta brojka i takvi problemi su i u drugim županijama i u drugim brojnim prigradskim, posebno prigradskim naseljima, moram spomenuti da vikend naselja imaju posebno tih problema. Još jedna crtica kad govorimo o iznajmljivanju i pružanju usluga tijekom čitave godine kad kategoriziramo neki apartman ili sobu. Nije svejedno ako joj dodjeljujemo 3 zvjezdice, a ona nema grijanje, joj time odobravamo pružanje usluge tijekom čitave godine. Mislim da je tu došlo do nekakvih ili propusta jer svojevremeno je zakon imao odredbu, da je na rješenju trebalo stajati od kog do kog perioda se određena usluga pruža. I onda se znalo ako je apartman koji može i radi radi cijelu mora imati grijanje i ne znam sve ono drugo što treba u zimskim mjesecima. Sad u ovim zadnjim, zadnjem prijedlogu zakona to je izbačeno, podržava se i dalje znači paušalni obračun poreza, a time i prireza i boravišne pristojbe, to nije sporno, to je u redu da to bude za cijelu godinu. imamo na primjer kad je u pitanju Zakon o radu, imamo kategoriju stalnog sezonca jel, sad kako to formulirati to je na ministarstvu, ali vas evo molim, apeliram jer će sigurno biti problema i sigurno će biti daleko manji broj iznajmljivača u tijeku 2019. u odnosu '18. samo zbog ovog problema obračuna odvoza otpada. Znači ništa se nije dogodilo od strane Ministarstva turizma, niti vas, nego jednostavno problem na terenu će dovesti do otkazivanja, pa evo apel Ministarstvu turizma da nešto po tom pitanju naprave. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Martinčev vi ste rekli u vašoj raspravi, spominjali ste osobe koje iznajmljuju znači sobe, apartmane, zanima me koji je vaš stav po pitanju sada aktualnom, a to je a je moguće da jedinice lokalne samouprave odrede puno veće iznose paušalnog poreza na dohodak po krevetu, koji je do sada bio 300 kuna. Znači to je pušteno na, na volju jedinicama lokalne samouprave, koje mogu višestruko to povećati i zanima me da li je to u smislu, ja bi rekao povećanja konkurentnosti odnosno stimuliranja ljudi da se bave tim poslom i da ulažu u taj posao kada ih opterećujemo 2 do 3 puta više moguće sa porezom na dohodak koje plaćaju po krevetu. Hvala lijepo. Zahvaljujem, odgovor kolegice Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo, kolega Maras mislim da je to izuzetno dobro. Svi govore da se može povećati, a zaboravili ste da se može i smanjiti. Znači gradsko odnosno općinsko vijeće može donijeti odluku da to bude 150 kuna daleko manje nego što je to bilo do sada. Znači ako je to prihod općine odnosno grada onda je u redu da ta općina ili grad određuje koliko će opteretiti svoje građane. Znači brojni gradovi i općine koje su donosile odluku mogle su ići i na ovu minimalnu cijenu, minimalni iznos od 150 kuna. Zahvaljujem na odgovoru poštovanoj kolegici Juričev-Martinčev. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. **Mišić, Ivica poduzetnicama i ugostiteljima više nije problem inspekcija, inspekcija naravno treba biti i treba je štititi određene ljude u stvari ne štiti već kažnjavati oni koji ne rade po zakonu. Međutim, šta je problem, problem je ugostiteljima radnici, moramo pitati tko će raditi, kako doći do zaposlenika, kako doći do dobrog konobara, dobrog kuhara, dobrog majstora koji će održavati strojeve u turizmu, a tako isto na kopnu. To je jedan problem koji svi mi poduzetnici osjetimo i koji je to najveći problem trenutno u Hrvatskoj. Sve inspekcije su i prije postojale i danas, ali problem radnika i održavanja je eto najveći problem vjerojatno i na Jadranu, a i u kontinentu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem odgovor kolegice Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala lijepo, kolega Mišić ja sam u svoj raspravi isto iznijela veliki problem i da s time će se suočiti i sezona 2019. godina, međutim ono o čemu treba tu posebno govoriti to su mali obrtnici koji sigurno ne mogu omogućiti ono što mogu velike firme. Velike firme su, već smo čitali, neke osigurali i smještaj i hranu, dali daleko veća primanja, primili ih u radni odnos kao pod, kao stalne sezonce. Oni mogu raditi na edukacijama međutim mali obrtnik se ne može nositi sa tim problemom i oni zaista evo kao što već vidimo i brojke pokazuju da broj djelatnika i zaposlenika kod malih obrtnika i samostalnih djelatnosti je u opadanju. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Juričev Martinčev na odgovoru. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine Glavina, uvažene kolegice i kolege. Ja samo očekujem u ovih 30 minuta u ime kluba da dobijem odgovore koliko još iznajmljivača u RH ne zna koliki će im biti porez. Imate li taj podatak? Jer brojni ne znaju, ja sam u kontaktu svakodnevno s time ljudima, napravljen je pravni kaos kod zakona kakav su donijeli Zakon o porezu na dohodak, to sam rekao i to je jedan od većih problema, to je direktan udar na iznajmljivače jer sve lokalne samouprave koje nisu donijele do 31.1. znači koliki će biti paušal za iznajmljivače biti će 750 kuna paušal. Što znači da je, gdje je bilo 150 kuna da će sad poskupiti za 5 puta. Znači gdje je god pala mogućnost da nije donesena ta odluka ili ne funkcioniranje gradskoga vijeća ili nije gradonačelnik predložio tu odluku. I mi nemamo taj podataka, nas zanima taj podatak koliko još iznajmljivača u RH ne zna koliki će im biti mjesečni porez. Pa da ih vi informirate, ako nije donijela lokalna samouprava da će biti 750 kuna. Imate li vi možda broj jedinica lokalne samouprave a i broj iznajmljivača na tim područjima gdje nije donesena ta odluka pa da možete informirati ljude da temeljem Zakona o porezu na dohodak koji je donesen u 11. mjesecu ovdje, davao sam amandman, se ne razumije./.... Napravili ste pravni kaos prema onima koji su kičma, to su mali iznajmljivači, pansioni i polupansioni, zabranili ste ljudima mogućnost da ispeku gradele svojim, jedne gradele srdela svojim gostima, da bi pogodovali velikim hotelijerima, tako da ne bi npr. moglo u Imotskoj krajini, odakle je kolega Bačić ili u mom Sinjskom kraju da ako nema, da mora ići u hotele dolje na obalu a ne da koriste u našoj Zagori mogućnost da naši iznajmljivači mogu, to je protuzakonito. Znači to je protuzakonito. Vi ste doveli znači u opasnost, ugrozili ste i domaću proizvodnju koja se mogla razvijati uz turizam i na kontinentalnom dijelu a pogodovali ste znači malim, velikim znači hotelima i velikim ugostiteljskim kućama i ovo je jedan ogroman udar na sve ljude. I zaista evo još ću jednom ponoviti pa vi obrazložite šta ste sve napravili ako nije točno osim što dobar novac odlazi za PR. Neću otvoriti da ne reklamiram koja ali vidim da ministar iskače iz svih, pogledajte, uglavnom reći ću vam, pošaljite ministru, recite mu da mu je dobar PR, samo recite cijenu koliko se ulaže u ovom. Znači što su dobili

Znači nema više kao što govorim cijelo vrijeme gradela za naše goste, ni to se ne smije. Vlada je iznajmljivačima javno optužila da su nelojalna konkurencija velikim ugostiteljskim i hotelskim kućama, zbog toga hranu ne mogu davati jer su oni kao mali iznajmljivači koji su kičma oni su velika konkurencija. A o paušalnom porezu sam cijelo vrijeme i govorio tako da taj protu zakon koji sam dao, protuustavan zakon i dao sam ga na ucjenu ustavnosti odmah po donošenju, dao sam i požurnice u tri navrata Ustavnome sudu da se zaustavi ovaj pritisak na iznajmljivače i ovaj kaos koji je pravni napravio ministar Marić u porezu na dohodak. Jer zaista, ponoviti ću još jednu rečenicu koju sam rekao i u uvodnom izlaganju u ime kluba, nama više ne trebaju floskule, Hrvatska puna života, samo ne zna se kojega života pa vas ja pitam da li je ovo način kojega života jer što se tiče turizma nakon vas ostati će kao što sam rekao gljive, amebe i vukovi. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. U ime predlagatelja državni tajnik gospodin Tonči Glavina. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi saborski zastupnici. Pa evo, u završnom izlaganju moramo spomenuti neke stvari ovdje koje je potrebno ispraviti i korigirati. Naime, opet izrečeno nam je u ovom, u izlaganju velikog broja zastupnika stavovi i teme koje nisu predmet ovog zakona, dakle nisu predmet ovih zakona, nisu predmet ovih izmjena. Kao što smo u uvodnom izlaganju prezentirali, dakle govorimo o tehničkim izmjenama i prilagodbi ova dva turistička zakona novom Zakonu o Državnom inspektoratu. Međutim, eto iskoristila se prilika da se neke druge teme otvore. Pa evo jako je bitno da objasnimo neke stvari u kontekstu ova dva zakona a koje su bile izrečeni danas kako ne bi zbunjivali našu javnost i kako bi baratali točnim informacijama. Vezano za, čak ste spomenuli Zakon o iznajmljivačima, Zakon o porezu na iznajmljivače i tome slično, to je elementarno nepoznavanje materije i govorimo o nečemu što ne zovemo pravim imenom i ne smještamo u pravu kategoriju. o oporezivanju privatnih iznajmljivača, govorimo o Zakonu o porezu na dohodak što vi jako dobro znate da nije u nadležnosti Ministarstva turizma nego isključivo u nadležnosti Ministarstva financija, dakle govorimo opet o još jednom Zakonu o porezu na dohodak. Ali i u tom zakonu koji je u nadležnosti Ministarstva financija napravljena je jedna stvar i jedna stvar na koju smo jako ponosni, na jednu stvar na koju mi također protežiramo na nivou zakonodavstva u turizmu a to je decentralizacija. Zašto decentralizacija je dobra i zašto smatramo da je treba provoditi konkretno i zašto je turizam spreman za decentralizaciju? Zato što u novom preustroju i novom zakonodavstvu i novog načinu kako želimo upravljati hrvatskim turizmom i sustavno turističkih zajednica, želimo stvarati konkurentne destinacije, želimo razvijati destinacijski menadžment i želimo našim destinacijama ponudit mogućnost ne samo da upravljaju sa marketingom i brendiranjem svoje destinacije, nego da imaju značajan udio u donošenju svih odluka po pitanju njihove destinacije i da na taj način mogu vrlo konkretnije i bolje ponuditi i prezentirati sebe u svijetu, tako da kad izlazimo na vanjska tržišta da ne govorimo samo o jednom brendu RH jednom brendu RH kao jedne destinacije, nego da unutar tog brenda jačamo brend naših, dakle, individualnih destinacija, a one će to moć postići ako imaju sve više alata za to postizanje i što je još jednako bitno i puno bitnije da imaju više sredstava jer u modelu zakona koji provodimo govorimo o značajnoj decentralizaciji odluka i obaveza, ali isto tako o značajnoj decentralizaciji sredstava. I konkretno ako govorimo o slučaju porezu na dohodak, paušalu, kao što je uvažena zastupnica već već spomenula ranije, dakle, govorimo o tome, o minimumu i maksimumu, govorimo o minimumu i maksimumu i govorimo, dakle, od 150 do 1.500,00 kn. Dakle, jako je bitno naglasiti i ako pogledate sada informacije koje su vam dostupne, dakle, iz sredstva javnih priopćavanja posljednjih nekoliko mjeseci, vidjet ćete da u velikoj većini svih naših destinacija, destinacija, dakle, ovaj udio poreza na dohodak koji plaćaju iznajmljivači nije rastao, ostao je približno isti i u nekim manjim sredinama je narastao, al u jednom većem broju slučajeva se čak smanjio, da je to jako dobro, ali ono što je jako dobro u cijeloj toj priči je što njima dopuštamo, dakle, destinacije same, gradovi i općine same odlučuju o tome koliko udio određenog tipa smještaja žele imati i ako već to je njihov 100%-tni prihod odnosno cjelokupni prihod na nivou grada i županije, onda je i vrlo logično i prirodno da oni odlučuju i koliki će bit taj iznos, tako da mislim da je jako dobro da smo to stavili da o tome razgovaramo i jako je dobro da ćemo sada s obzirom da na iskustvo koje imamo u ovoj godini, isto tako svi gradovi i općine će puno adekvatnije voditi računa o tome i da unaprijed ne, van ovih zakonskih rokova, nego puno prije tih zakonskih rokova, donose odluke, naravno i u turizmu se sve generira i nekakva politika barem prodajna što se tiče cijena je svega definirana otprilike godinu dana unaprijed. decentralizacija jako bitna, ali osim samog tog programa decentralizacije, evo konkretno spomenuli ste da dovodite u pitanje privatne iznajmljivače i njihov broj i programe, pa evo mogu vam se referirati i na jučerašnje predstavljanje mikro kreditiranje privatnog smještaja koje radimo, dakle, u suradnji sa HABOR-om i poslovnim bankama u kojem u kojem po prvi put naši privatni iznajmljivači imaju programe mikro kreditiranja u kojem imaju vrlo konkurentne, dakle, uvjete, u kojem imaju godinu dana počeka i ta sredstva će se koristiti i moraju se namjenski koristiti za podizanje kvalitete, a podizanje kvalitete koje nije ograničeno u bilo kojem smjeru, nego podizanje kvalitete na svim razinama, dakle, da li da govorimo o nekakvim infrastrukturnim stvarima ili nekakvim stvarima manjeg zahvata, ali u svakom slučaju, program koji je vrlo jasno usmjeren u onome što želimo, a vjerujem da se svi u tome slažemo, dakle, da podižemo kvalitetu smještajne ponude privatnog smještaja, da podižemo nivo njihovog sadržaja, da samim time generiramo veće cijene, veće prodajne cijene i naravno, njihovu konkurentnost na tržištu, što nam je izrazito bitno jer konkurentnost privatnog smještaja u RH je isto tako konkurentnost cijelog hrvatskog turizma, tako da u tom slučaju mislim da nam je ta decentralizacija izrazito bitna. Također, evo upravo završen natječaj za konkurentnost turističkog gospodarstva, dakle, to je jedan fond od 25 milijuna kuna kojeg Ministarstvo turizma već više godina provodi, a u tom u tom paketu, između ostaloga, jedna posebna mjera je napravljena za OPG-ove. Dakle, govorimo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave turizmom, upravo govorimo na onim područjima koji su danas spomenuti ovdje u vašim izlaganjima, dakle, govorimo o onima koji se mogu prijaviti na vrlo, vrlo jasne i konkretne mjere ministarstva, bespovratna sredstva upravo za podizanje kvalitete i za podizanje svih onih usluga koje su danas ovdje spomenute, dakle, vrlo jasni programi za privatne iznajmljivače, vrlo jasni programi za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se upravo provode. Nadalje, što se tiče samog zakona, jednog i drugog o kojem raspravljamo danas, dakle, i ponašanju našeg inspektora. prije nekih otprilike 6 mjeseci bili ovdje u HS i prezentirali smo izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti gdje smo uveli jednu veliku novinu, a vezano je za ponašanje naših turističkih inspektora, a govorimo o načelu portuniteta. I to načelo portuniteta kaže da naši inspektori, dakle, kada dolaze u svoje nadzore moraju djelovati u načelu, dakle, upozoravanja i konzultiranja naših pružatelja usluga. Dakle, ako govorimo o manjim prijestupima i manjim prekršajima, ne može ić kažnjavanje, ne može ić naplaćivanje kazne, nego su dužni upozoriti i dat prikladan rok ugostitelju, dakle, pružatelju ugostiteljske usluge ili turističke usluge, prikladan rok da se ti nedostaci korigiraju i ispune i sukladno tome, dakle, jedino ukoliko se ti nedostaci i manji prijestupi ne korigiraju, onda u tom slučaju ide kažnjavanje, a evo po statistici koju je zastupnik Kliman, evo danas iznio ovdje u svom izlaganju, vidite otprilike da u statistici od 2018.g. preko 80% svih, dakle, inspekcijskih nadzora nije bilo kažnjavanja i nije bilo prekršajnih odredbi preko 80%, dakle, negdje otprilike 19% slučajeva je bilo kažnjavanje, što opet ide, vrlo jasno govori i ukazuje na tome da naši inspektori u najvećem dijelu upravo tako i djeluju u savjetodavnoj ulozi i ulozi nekoga čime je cilj da se popravi i podigne kvaliteta ugostiteljske usluge, a ne nužno da je cilj kažnjavanje i taj oportunitet kao takav je isto tako unesen u Zakon o državnom inspektoratu, dakle, ne samo turistička inspekcija, ne samo ugostitelji, ugostiteljska djelatnost i turistička djelatnost, nego sve ono što je obuhvaćeno, dakle, nadzorom, Zakon o državnom inspektoratu, upravo će se ići raditi po tom načelu, načelu oportuniteta. I to neka bude savršeno jasno dakle da ovo ministarstvo i ova Vlada u poduzetništvu i gospodarstvu vidi svoje partnere. I ovo su jedne temeljne izmjene načina ponašanja u tom smjeru gdje šaljemo vrlo jasne signale da želimo da ta tijela, dakle inspekcijska tijela budu partner, budu savjetodavna služba, da da pomognu, da nam cilj bude kvalitetna usluga, da nam cilj bude podizanje kvalitete i standarda a ne puko kažnjavanje. I u tom dijelu taj oportunitet nam je jako bitan. Tako da molim ne samo da ta informacija se treba ponavljati i ponavljati i ponavljati kako bi naši pružatelji usluga itekako znali koja su njihova prava i što očekivati. A evo i po ponašanju naših inspektora u proteklih godinu dana to samo najbolje po sebi i govori. Što se tiče kontinentalnog turizma i komentara koje smo imali i po pitanju, odnosno i upita i pitanja po pitanju kontinentalnog turizma, evo upoznati ste da mi trenutno provodimo jednu cjelovitu reformu turističkog sustava i u toj reformi kontinentalni turizam, ruralni turizam, dakle ruralno područje i kontinent imaju značajnu ulogu i da se pristupa na jedan skroz drugačiji način i biti će veliki dobitnici ovih cjelokupnih promjena koje se događaju. Ali osim toga dijela koji provodimo kroz samo zakonodavstvo mi smo u proteklih, dakle godinu i pol dana već vrlo jasno napravili neke konkretne mjere na kontinentu koje već itekako daju rezultate, imamo aktivnosti za ovu godinu planirane. I ako uzmete za primjer recimo Slavoniju koja ide, dakle 5 slavonskih županija, dakle Slavonija, kao brendiranje Slavonije kao jedne turističke destinacije, dakle sufinancirano dakle od strane HTZ-a, Ministarstva turizma, u jedno pozicioniranje Slavonije kao jedinstvene turističke regije i upravo zbog tog njihovog udruženog načina djelovanja koji je inače temelj naših budućih zakona dakle koji će uskoro biti ovdje, upravo značajna financijska sredstva za takav nastup. Osim samog tog dijela u izmjenama dakle u kompletnu promjenu u načinu prihoda, izvornih prihoda, dakle govorimo o turističkoj pristojbi i govorimo o turističkoj članarini značajne nove prihode zbog drugačije raspodjele načina koeficijenata i tome slično. novi prihodi, govorimo o značajnom povećanju samih izvornih prihoda na kontinentu, dakle i u ruralnim područjima. I isto tako ono što je već najavljeno, s čime ste jako dobro upoznati a to je da će nam Slavonija ove godine biti i domaćin dana hrvatskog turizma koja će biti jedna manifestacija koja će trajati duže nego inače u kojoj ćemo osim samih prezentiranja Slavonije unutar Hrvatske i na način kako se uvijek prezentiraju dani hrvatskog turizma imati jedan značajan, značajnu kampanju sa stranim medijima, stranim novinarima koji će biti prisutni tu, koji će isto tako doživjeti tu Slavoniju ne samo kao dobru turističku destinaciju za posebne oblike turizma nego kao izvrsnu turističku destinaciju, između ostaloga za sve oblike turizma. I to je nešto što se događa upravo i to je nešto što se događa ove godine. također vezano za ovo pitanje za sufinanciranje programa i projekata EU, dakle u ovom novom, izmjenu paketa turističkih zakona dakle smo stavili jednu novu mogućnost u Zakonu o turističkoj pristojbi a to je da će se dakle izvan redovnih zadaća jedan poseban dio postotak budžeta, dakle prihoda turističkih zajednica moći koristiti upravo kao dio njihovog sufinanciranja projekata koji su napravljeni na razini EU fondova. Dakle to je jedna velika novina koju uvodimo. I od, kad ti zakoni stupe na snagu, svi oni koji su budu radili projekte, pisali projekte a to je cilj, dakle cilj je da povećavamo ukupne prihode cilj je da te prihode značajno ponovo vraćamo nazad unutar sustava imati će i taj Fond za sufinanciranje projekata EU. Nadalje, što se tiče moram ovdje odgovoriti i žao mi je šta kolege i uvaženi zastupnici iz kluba IDS-a nisu prisutni, zato što je spomenuto je ovdje i Zakon o turističkom zemljištu u kontekstu ove regulacije zakonodavne. Pa još jedan put da ponovimo dakle da je Ministarstvo turizma i ova Vlada u manje u dvije godine promijenila 5 zakona .../Govornik se ne razumije./... u postupku promjena 5 zakona dakle iz nadležnosti turizma i jedan dakle dodatni zakon koji nije direktno u našoj nadležnosti već je u nadležnosti Ministarstva državne imovine je dakle Zakon o turističkom zemljištu ili neizgrađenom građevinskom zemljištu. I moram reći da sam razočaran komentarom kolega s obzirom da su oni imali cijeli mandat, njihova Vlada je imala cijeli mandat, imali su svog ministra kada su mogli bilo koji tekst zakona mijenjati i promijeniti uključujući i Zakon o državnoj imovini, Zakon o turističkom zemljištu pa nisu, pa evo to radimo mi sada. Taj zakon je, će biti, dakle taj zakon je u najavi zakonodavnih aktivnosti i biti će donesen u mandatu ove Vlade zajedno sa cijelim paketom ovih turističkih zakona i to je najbolji i najkonkretniji odgovor što radimo, kako radimo i na koji način radimo. A po pitanju porezne politike u turizmu o kojoj također smo imali ovdje komentara i određenih prijedloga, ja ću samo spomenuti to da ova Vlada i ovo ministarstvo dakle po pitanju turističke politike radi vrlo aktivno a na razini Vlade RH u tri kruga porezne reforme ova Vlada rasteretila je gospodarstvo za 6,3 milijarde kuna uz najave daljnjih promjena i to je jedan sustavan, konkretan, vrlo jasan pristup poreznoj politici, to je nešto što je napravila ova Vlada, nije napravio nitko drugi. I ova Vlada će biti prva Vlada koja će i opću stopu PDV-a spustiti sukladno najavama koji su napravljeni. A naravno da cijela ta porezna politika koja ima itekako naravno u najvećem dijelu utjecaj i na turistički sektor će imati itekako benefite jer hrvatski turizam je najkonkurentniji ili jedan od najkonkurentnijih poslovnih aktivnosti dakle u hrvatskom gospodarstvu, raste po stopama iznad prosjeka cijele Europe i Mediterana ne samo pod dolascima i noćenjima nego i po prihodima. I to su podaci koji nisu naša interpretacija nego su podaci koji su i prepoznati. Isto tako kao što je prepoznato od strane Europske komisije, evo i jučer je objavljeno da hrvatska Vlada je napravila značajne korake u strukturnim reformama. Sukladno tome zahvaljujem svima na vašim komentarima, zahvaljujem na prijedlozima koje ćemo razmotriti. Pitanje vezano za sezonske, za paušaliste i sezonske obrte i nadam se, i radujem se budućoj raspravi na ovim temama i paketa turističkih zakona koji uskoro dolazi. Hvala vam lijepo. Tajniče Glavina, znamo mi to da je ovo usklađivanje Zakona sa Lex Andrija Mikulićom, sa ovi, sa inspektoratom i to je poznato, o tome ne tribamo raspravljati, međutim vi kažete da ja ne znam da je ovo bio Zakon poreza na dohodak za iznajmljivače, pa ja sam isti taj dan otišao na Ustavni sud gdje su stručnjaci baš zamoljeni od iznajmljivača napisali, dali da dam na ocjenu ustavnosti ovoga Zakona o porezu na dohodak. Al' naravno, vi ste najpametniji, vi ste, dao sam amandman koji nije prihvaćen, al' niste vi odgovorili na ključno pitanje, Vi, Vlada koja je poskupila turističke pristojbe, koja je zabranila pružanje usluga pansionima i polupansionima da mogu spremati, hranu davati, nema više gradela, to je ona stara priča koju niste niti spomenuli. Vlada je, znači iznajmljivače ste optužili da nose štetu velikim korporacijama, na ni jedno pitanje niste odgovorili, i koliko sad iznajmljivača ne zna kol'ki im je porez, kol'ko lokalnih samouprava nije donilo Odluku, to sam vas pitao. nastupima javnim, nego u svim našim programima koje provodimo, evo konkretno navodim dva programa koja sam vam već ranije spomenuo, dakle, vrlo jasno dajemo doznaka da nam je taj dio i taj segment turističke ponude izrazito, izrazito bitan, izrazito važan, i da jako puno na njemu radimo. Što se tiče koliki porez oni imaju, budite uvjereni da privatni iznajmljivači kojim je to samo jedan od dijelova njihovog bitnog dijela funkcioniranja, jako dobro znaju koje Odluke donosi njihova općinska i gradska vijeća, jer ta Odluka je na njihovim gradskim i općinskim vijećima, tako je, ne na nikom drugom. Dakle, oni jako dobro znaju kol'ko je, i jako dobro sudjeluju, nemojte zaboraviti da privatni iznajmljivači sudjeluju u turističkim vijećima u svim turističkim mjestima s obzirom da je tako napravljen i Zakon, i model, sudjeluju i oni su sastavni dio tih Odluka koji oni donose, sastavni dio Odluka. Zahvaljujem kolegi Glavini na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom državnom tajniku Ministarstva turizma, gospodinu Tončiju Glavini i pomoćnici ministra turizma Moniki Udovičić na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovat ćemo o ovim točkama kad se za to steknu uvjeti. Još jednom vas poštovane kolegice i kolege podsjećam na e-mail koji ste dobili svi u svoje pretince, da će se rad na sjednici Sabora u petak odnosno sutra, odvijati po sljedećem rasporedu: u 9,30 počinjemo sa izjašnjavanjem o amandmanima, u 11,00 sati će biti glasovanje, nakon glasovanja će biti iznošenje stajališta Klubova zastupnika slobodni govori, nakon slobodnih govora raspravit ćemo najavljene točke dnevnog reda i to Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2017. godinu, te prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, P.Z. broj 355. Zahvaljujem vam i želim vam ugodan ostatak dana.